Prelazimo dakle na - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost, prvo čitanje, P.Z.br. 186. Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a Predlagatelj ovog akta je klub na osnovu člana 129. Poslovnika. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Hvala vam Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovo je treći zakon iz paketa zakona koji smo uputili u proceduru u 10. mjesecu 2008. godine i koji su trebali biti podloga za politiku izrade proračuna 2009. godine kako to vidi klub SDP-a. Na žalost skinut je i hitni postupak sa tih zakona, a eto sudbina im je bila takva da se oni raspravljaju tek nakon što je državni proračun i prihvaćen. Vodili smo se s ciljem da pokušamo vidjeti na koji način ublažiti posljedice visoke inflacije koja je započela krajem 2007. godine, a eskalirala u prvoj polovici 2008. godine. već u travnju ona je iznosila 5,7%, u svibnju 6,4%, u lipnju 7,4, u srpnju čak najviša od kada se 8,4 i najviše od kada se stopa inflacije mjeri indeksom potrošačkih cijena. Naravno da je tu najznačajniji udio u takvom visokom rastu potrošačkih cijena imala cijena nafte koja je eskalirala upravo u tom razdoblju i povukla za sobom rast cijena svih drugih proizvoda i usluga, posebno se to odrazilo na povećanje cijena hrane. U srpnju je rast cijena prehrane u odnosu na srpanj 2007. godine iznosio gotovo 15%. S time da su kruh i žitarice gotovo 20% rasle, meso 10%, mlijeko, sir i jaja preko 17%, a ulja i biljne masti preko 30%, voće preko 21%, povrće 11%. U tom razdoblju povećane su i cijene električne energije koje su rasle prosječno 17,6% u odnosu na ranije razdoblje, a dok su tekuća goriva upravo zbog ovog razloga koje sam prije navela porasle u tom razdoblju preko 50%. Situacija se nije bitno popravila do kraja godine i mi ćemo vjerojatno 2008. godinu završiti sa inflacijom koja će se približiti stopi od 6%. To je i razlog što su rasle cijene, rasli su i troškovi poslovanja i plaće zbog toga nisu pratile inflaciju, one su stagnirale, a u nekim razdobljima čak i realno padale. Vidljivo je to iz statističkih podataka, ali i iz podataka o cijeni sindikalne košarice koja je u prosincu 2008. godine za četveročlanu obitelj iznosila 6 303 kune, za podstanarsku obitelj 7 883, a za dvočlanu umirovljeničku obitelj 3 598 kuna. Ako takva obitelj posjeduje i osobni automobil, onda se njeni prosječni minimalni troškovi povećavaju za 837 kuna. Tako je u prosincu prošle godine prosječnom plaćom četveročlana obitelj mogla pokriti 80% svojih minimalnih potreba, podstanarska obitelj svega 64, a najgore je prolazila umirovljenička obitelj koja je sa svojom prosječnom mirovinom mogla pokriti tek 59% minimalnih potreba. Najveći udio u troškovima i dalje ima prehrana sa 36%, stanovanje sa 28%, obrazovanje i kultura negdje oko 12%. Nedostatak tekućih prihoda obitelji nadoknađuju naravno zaduživanjem. Tako je krajem studenoga 2008. godine kreditno zaduženje stanovništva u poslovnim bankama iznosilo više od 123 milijarde kuna. To je po stanovniku iznosilo gotovo 28 tisuća kuna, po zaposlenom oko 80 tisuća kuna, a kad gledamo po prosječnoj obitelji, onda je to gotovo 100 tisuća kuna ili su te obitelji anticipirale kroz kreditno zaduženje 19 svojih prosječnih plaća, dakle više od godinu i pol zarade koju jedna prosječna plaća donosi. Visok rast cijena osnovnih životnih namirnica pogađa veliki broj obitelji s prosječnim primanjima, pogotovo drastično utječu i na one koji imaju niža primanja. Rezultiralo je to i padom kupovne moći pa su u tom razdoblju potrošnja prehrambenih proizvoda opala negdje za više od 12%. I ona je najniža u vrijeme od kada se prate istraživanja. Tako je i Caritas, ali i Centar za promicanje socijalnog nauka crkve, ali i centar za istraživanja GFK u posljednje vrijeme objavljuje alarmantne podatke o financijskom stanju naših obitelji. Kaže se po tim anketama, rezultati istraživanja pokazuju da gotovo 1/3 stanovništva u Hrvatskoj živi u siromaštvu, da više od 1/2 stanovništva iz mjeseca u mjesec ne može pokriti svoje troškove, zato i tako rapidno raste zaduženost stanovništva. Kad se govori na čemu stanovništvo štedi, onda 1/4 stanovnika već danas štedi na hrani, a 1/5 štedi na lijekovima. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima preko 700 tisuća siromašnih, a naš socijalni program obuhvaća svega oko 16% siromašnih koji primaju neki vid socijalne pomoći. Evidentan je pad kupovne moći, pa tako i na ljestvici kupovne moći tek smo 30. od 41 zemlje Europe za koje se prati istraživanje. Naravno da mi nismo izolirani kao što se tu jučer u raspravama reklo i da ekonomska i financijska kriza koja vlada svijetom ne može mimoići i Hrvatsku. Ali zato mnoge Vlade europskih i svjetskih zemalja poduzimaju određene mjere. Da je to tako, treba reći da je rast cijena proizvoda i usluga potaknuo i Europsku komisiju da predloži još sredinom prošle godine nacrt promjena direktive 2008/106/112 kojom kojom su predložili sniženje stope poreza na dodanu vrijednost i rekli da umjesto najniže stope od 10% ta međustopa ne može biti manja od 5%, dakle prepolovili su ju. unije moći će ju trajno primjenjivati na niz proizvoda i usluga. Tom preporukom oni predlažu da se ta niža stopa PDV-a uvede i na dječju odjeću, obuću, pelene, za kupnju i održavanje stanova, za knjige, novine i druge tiskovine, te na pretplate, radio i TV pretplatu, za turističke usluge, odnosno hotelski smještaj i hranu u restoranima, za prirodni plin, struju, grijanje i hlađenje. Zato sukladno ovakvim preporukama i ovom nacrtu mi smo izradili tekst izmjena i dopuna Zakona na dodanu vrijednost. Predlažemo da se u članku 10.a kojem je uvedena međustopa od 10% poreza na dodanu vrijednost u stavku 2. dodaju i sljedeći proizvodi i usluge. Ulja i masti kao osnovni prehrambeni proizvodi, a za jedan dio takvih osnovnih prehrambenim proizvoda kao što su kruh, mlijeko, mliječni proizvodi, stručne knjige i lijekovi i neki drugi proizvodi već ranije još od '99. godine imamo nultu stopu, dakle ne obračunava se i ne plaća se porez na dodanu vrijednost. Sukladno ovakvim preporukama mi predlažemo da se 10% poreza na dodanu vrijednost plaća na dječju hranu, dječju obuću, odjeću i pelene, na prirodni plin, električnu energiju, grijanje i tekuća goriva. Treba reći da je upravo u 2008. i početkom 2009. godine upravo su energenti imali dvocifreni rast cijena, dakle nešto više od 20%. Ovakvim smanjenjem stope PDV-a na navedene proizvode i usluge sa 22% na međustopu od 10% prosječno smanjenje maloprodajnih cijena moglo bi se ostvariti za gotovo 9% ili točno za 8,94%. To je smanjenje koje trgovci ne mogu ignorirati a koje bi država trebala osigurati jednom pravom kontrolom dakle i i dosljednom primjenom poreza na dodanu vrijednost, gdje se kaže kada dolazi do smanjenja stopa poreza na dodanu vrijednost da je potrebno izvršiti inventure, nivelirati cijene, a onda bi Porezana uprava i druge nadzorne institucije trebale izvršiti svoj posao. Gledajući kroz mjesečnu košaricu korištenja ovakvih proizvoda i usluga, ušteda domaćinstava na mjesečnoj razini mogla bi iznositi 250 kuna ili gotovo 5% prosječne plaće koje primaju naši zaposleni u Hrvatskoj. Kada ocjenjujemo potrebna sredstva za provedbu ovog zakona, mi smo napisali da ih nije potrebno osigurati u državnom proračunu jer procjenjujemo da se niti prihodi od poreza na dodanu vrijednost ne bi bitnije smanjili, jer uštede koje bi ostvarilo kućanstvo, odnosno domaćinstvo, odnosno građanin na prosječnoj razini plaće ne bi štedio nego bi kupovao nove robe robe i usluge na koje bi plaćao porez na dodanu vrijednost. To je i razlog što mi smatramo da je mišljenje Vlade zapravo ide u smjeru nerazumijevanja socijalnog i financijskog statusa naših obitelji i smatramo da procjena o manjku 2 milijarde i 200 milijuna kuna kuna poreznih prihoda od PDV-a zapravo je paušalna ocjena, jer se ne računa da bi građanin na razini primanja koje ima u Hrvatskoj zapravo ne bi razliku u potrošačkoj potrošačkoj košarici štedio nego bi samo manje se morao zaduživati u toku mjeseca i nešto proizvoda i usluga mogao si priuštiti.

Ova Vlada je pokazala niz mjera za poboljšanje socijalnog stanja, od povećanja socijalnog minimuma do promjene poreza da dohodak itd. Dakle sve mjere su bile usmjerene upravo na poboljšanje socijalnog, a ne na nerazumijevanje socijalnog standarda. I drugo što je točno, da će inflacija biti u 2009. 6%. Imate najnovije mišljenje u 2 tisuće 900 ste vi rekli. Ali niti u 2009. i osmoj nije 6% na razini godine, nego će biti na razini između 3 i 4%. I to je netočno. Hvala. Želi li predstavnik Vlade? Da. Ministar financija gospodin Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dakle slušajući jučerašnje i današnje rasprave Vladi i meni kao predstavniku Vlade se nameće jedno temeljno pitanje. Da li su ova tri zakona koja su predložena antiinflacijski ili antirecesijski? Jer kada bi se klub SDP-a očitovao što je to onda bi mi ako su anatirecesijski odgovorili na jedan drugačiji način, argumentirano što je Vlada učinila što tiče recesije, a ako su antiinflacijski onda ćemo odgovoriti na jedan takav način. No da se ja ne bih previše oko toga zabavljao, ja ću pokušati najprije odgovoriti na neke elementarne stvari. Dakle ako je ovaj zakon rađen kao antiinflacijski, onda s obzirom na ono što se danas događa u Republici Hrvatskoj ovaj zakon je pase. Zašto? Zato što je inflacija u 12. mjesecu bila 2,9%. Zato što je cijena bezolovnog benzina u trenutku kada ste predlagali ovaj zakon bila 8,7 kuna, ona je sada negdje 6,6 a do prije tjedan dana je bila 6,27. To je znači skoro 30% niža od onoga. Cijena eurodizela je bila 8 kuna 99, ona je danas negdje oko 6 kuna i 46, 6 kuna i 50. Dakle opet smanjenje za preko 30% i lož ulje koje je imalo cijenu tada kada ste vi predlagali ovaj zakon 6 kuna i 38 lipa, a danas je 3 kune i 65 lipa. Ako je glavni razlog i vama u vašoj retorici, a i onima koji su dizali cijene bio povećanje cijena energenata, onda vam danas taj argument više ne stoji. Jer danas su cijene energenata niže nego što su bile prije dvije ili tri godine. Dakle, ako je nekima bio argument bio da dižu cijene u Republici Hrvatskoj zato što se dižu cijene energenata, ponovit ću po ne znam koji puta i to sam rekao i nekoliko puta za ovom govornicom, onda mi i danas mora biti argument za smanjenje cijena. Jer ako je nešto bio razlog za povećanje cijena, onda ako se taj razlog promijenio u kontrasmjeru onda to mora biti razlog za smanjenje cijena. Dakle, toliko o inflaciji, o uzrocima inflacije, a da ne govorim o tome da su nam govorili da smo mi kivi za inflaciju, a ne svjetska kretanja. Pa gospodo ako smo onda bili krivi za inflaciju, onda smo danas i zaslužni zašto je inflacija u 12. mjesecu 2,9%. Jer ne možete pobjeći od retorike. Ako je Vlada bila kriva onda, onda je danas zaslužna. Dakle, ja pokušavam posložiti samo vaše izjave unutar godinu dana pa ćete vidjeti da neke stvari, neke ocjene kako što nisu stajale u prvoj polovici 2008. tako ne stoje niti danas. Druga stvar, zaboravljate da jedan model koji smo predložili i koji ste jako kritizirali kad je bio rebalans proračuna ovdje u sedmom mjesecu a to je da se na poziciji Ministarstva financija osigura 600 milijuna kuna sredstva za interventne mjere u gospodarstvu i za pomoć zbog povećanja određenih cijena najugroženijim skupinama hrvatskog stanovništva. Dakle, mi smo donijeli odluku da za one koji troše do 2 struje mjesečno da njima cijena električne energije ne raste nego da će taj porast cijene se sufinancirati iz državnog proračuna i mi smo to uredno radili. Dakle, cijena električne energije za najugroženije skupine hrvatskog stanovništva nije porasla u 2008. godini. Gospodine predsjedniče, ja bih vas molio malo ako mogu dobiti malo mira da govorim.

to su oni osnovni argumenti koji su navedeni ovdje za izmjenu ovoga zakona. No, sad bih želio nešto drugo reći. Da li smo mi kao država koja je u završnoj fazi prilagođavanja svog zakonodavstva i završetku pregovora za ulazak u Europsku uniju u stanju i da li smijemo, možemo smjeti ali da li je to pametno, da li je to oportuno predložiti zakon koji je u suprotnosti sa direktivama A ovaj zakon je u direktnim suprotnostima sa nekoliko direktiva. I sad ću to reći. Dakle, dječja obuća i odjeća i pelene, to je Direktiva 2006/112 Europske zajednice koja jasno kaže: "Na dječju obuću i odjeću ne primjenjuje se snižena stopa poreza na dodanu vrijednost.". Za pelene se kaže da bi se ako bi se primijenila snižena stopa onda bi se možda mogle svrstati u higijensku zaštitu i to je točka 3. Direktive 2 iz 2006/112/EZ. Dakle, to je što se tiče dječje obuće i odjeće. Što se tiče direktive koja regulira oporezivanje energenata i toplinske energije tu također imamo direktivu koja nam jasno govori što možemo napraviti. Dakle, to je Direktiva iz 2006. koja kaže da, citirat ću da ne bi bilo kasnije da sam ja nešto izmislio, "Na prirodni plin, električnu energiju, grijanje, tekuće gorivo ne primjenjuje se snižena stopa PDV-a.". sad ima jedno obrazloženje i njega radi korektnosti želim pročitati, pa da procijenite sami da li smo mi u stanju u ovom trenutku to napraviti ili ne. Kaže, napominjemo da se u skladu sa člankom 102. Direktive iz 2006. države članice mogu promijeniti sniženu stopu poreza na ove stvari, međutim ne možemo sad propisati sniženu stopu obzirom da nismo članica Europske unije. To je naprosto činjenica. I kad bi mi predložili ovakav prijedlog zakona mi bi trebali tražiti za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost suglasnost Europske komisije jer vi dobro znate da je pred nama otvaranje Poglavlja 16 – porezi. ovaj prijedlog zakona ne ispunjava nekoliko elementarnih stvari. Jedno je što je u suprotnosti sa zakonodavstvom i ne možemo ovdje kad govorimo o tome koliko je ovaj Sabor ili na prijedlog Vlade raspravio i usvojio zakona koji su zakoni koji prilagođavaju pravnu regulativu Republike Hrvatske sa pravnom regulativom Europske unije kritizirati Vladu. Imali smo tu priče čuti i za europske fondove i štošta, međutim na kraju godine se pokazalo da je ugovoreno sa 94% a ne 10% kao što su neki drugi pričali. Dakle, ne možemo kad nam to paše biti europejci a kad nam to ne paše boli nas briga za Europsku uniju. Ne možemo zanemariti da je ovaj zakon u suprotnosti sa direktivama Europske unije. Ja znam da kolege iz SDP-a mogu reći ovako i onako, međutim direktive Europske unije su nešto što stoji, činjenice. Vi možete Vi možete pričati da to nije tako ali ja sam vam pročitao koja je to direktiva i citirao sam da je to tako. Prema tome, to je dakle što se tiče usklađenosti. I na kraju, bit će još prilike za razgovore, želio bih nešto reći uvaženoj zastupnici i kolegici Zgrebec. Nije Vlada napravila paušalnu procjenu od 2 milijuna i 200 tisuća, Nije kolegice Zgrebec, mi previše poštujemo ovaj Visoki dom i previše poštujemo vas saborske zastupnike jer na kraju krajeva svi smo bili u tim klupama da bi tako nešto napravili. Budite uvjereni da ova procjena od 2 milijarde i 200 je napravljena najstručnije, najprofesionalnije što se mogla napraviti. I sad vam želim još nešto reći. Ovih 2 milijarde 200 i one zakone koje ste predlagali jučer nose deficit državnog proračuna od 15 milijardi kuna. Da li ćete predložiti da se taj deficit financira tako da smanjite rashodovnu stranu pa nećete imati deficit, da smanjite mirovine, plaće, socijalna davanja ili ćete predložiti da deficit bude ponovo 6% kao što je bio u vaše vrijeme. I recite mi u ovakvoj situaciji na svjetskom financijskom tržištu gdje ćemo naći novce da to isfinanciramo. I zato, poštovane dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege iz kluba SDP-a. Mislim da u ovim teškim trenucima svi itekako moramo snositi odgovornost za ono što kažemo jer u percepciji nas se gleda kao ljude koji su na čelu ove države i mislim da ovakvi prijedlozi koji su fiskalni neodrživi a makroekonomska stabilnost je jedan od osnovnih preduvjeta je nešto s čim Republika Hrvatska se itekako može pohvaliti i ja bih vas lijepo molio. Ja bih poštovao i cijenio ovaj vaš prijedlog da ste ga ugradili u državni proračun, da ste pokazali prihodovnu i rashodovnu stranu. Međutim, ponavljam, zbog hrvatskih građana, zbog hrvatske javnosti, zbog ljudi i gospodarstva koje plaća porez u Republici Hrvatskoj ova vaša tri prijedloga koštaju Hrvatsku i građane najmanje 15 milijardi kuna. To vodi Hrvatsku u makroekonomsku stabilnost, to vodi Hrvatsku ka padanju kreditnog reitinga i to je istina. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala ministre. Imamo tri ispravka. Prvi je gospodin Boris Šprem. Gospodine predsjedniče. Gospodin ministar je rekao da je ovaj zakon pase. Da, Vlada je učinila sve da to bude u vremenu, po vremenu, kako je ministar rekao pa sve zato što smo mi taj zakonski prijedlog uputili u proceduru 28. 10. Vi ste imali dovoljno vremena, dapače, imali ste pred sobom taj i ove druge zakone da ukomponirate to u ekonomsku politiku izraženu kroz proračun i ne samo nama, ali prije svega kroz proračun za ovu godinu, nego ste to tek sada stavili na dnevni red ovoga Sabora. Toliko o tome da je ovaj zakon "pase". to ste vi učinili da bi bio "pase". **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodin ministar je rekao da je zbog toga što je inflacija pala u zadnjih dva mjeseca ovaj zakon u krivom trenutku se raspravlja, odnosno sa je kao što je rekao gospodin Šprem "pase", ja mislim da nije. Jer su svi drugi troškovi, a unaprijed ću reći troškovi kredita hrvatskih građana u zadnjih mjesec, dva dana tri, toliko narasli da su anulirali bilo kakav efekt smanjenja cijena u zadnja dva mjeseca što doduše može biti i zbog toga šta je pala kupovna moć hrvatskih građana gospodine ministre, možda su i zbog toga pale cijene. Drugi netočni navod je kao što je rekao gospodin ministar da ovaj prijedlog nije u suglasju sa europskom direktivom. Znači direktiva EU 2006. 112 EC propisuje da se najniža snižena stopa PDV-a može odrediti na 5%. Znači i za ove proizvode koje smo mi naveli u našem prijedlogu se može odrediti direktiva, direktiva definira najniža stopa 5%. Tako da i to je još jedan netočan navod gospodina Šukera. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima još jedan gospođa zastupnica Milanka Opačić, izvolite. Gospodine ministre, vi ste rekli da direktiva Europske unije ne otvara prostor za smanjivanje stope PDV-a. E pa u nacionalnoj populacijskoj politici koju je donijela vaša Vlada piše ovako. Uvesti povlaštene stope poreza na dodanu vrijednost, na dječju odjeću, obuću, opremu, hranu i higijenske proizvode, da li to znači onda da ste prevarili građane pa im ovo nećete napraviti ili da jednaputa direktiva Europske unije vrijedi kada mi predlažemo, odnosno kada vi predlažete, a drugi puta ne vrijedi? Hvala. Idemo dalje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Prvo gospodin Marić, dakle,

održanoj 9. prosinca 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru aktom od 28. listopada 2008. godine. U raspravi na odboru prevladalo je mišljenje kojim se podupire stajalište Vlade Republike Hrvatske iznijeto u pisanom mišljenju da se ne podrži predmetni zakon iz razloga što je odredbama članka 98. Direktive 112. iz 2006. godine propisano da države članice mogu primjenjivati jednu ili dvije snižene stope i to samo na isporuke dobara ili pružanje usluga koje su navedene u dodatku 3. direktive. A gdje se između ostaloga i navode i prehrambeni proizvodi, međutim, ne navode se dječja obuća, odjeća i pelene kao ni isporuke energenata. Iz navedenih razloga ne može propisivati sniženu stopu na proizvode koji nisu obuhvaćeni dodatkom 3. Direktive 112 iz 2006. i stoga predloženo smanjenje poreza na dodanu vrijednost 22% na 10% za predložene proizvode dodatno bi imalo za posljedicu smanjivanje prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske za najmanje 2 milijarde i 200 milijuna kuna godišnje. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo odlučilo je većinom glasova, 7 glasova za i 6 glasova protiv, predložiti Hrvatskom saboru zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Luka (HDZ)** Hvala, u ime Odbora za zakonodavstvo gospodin predsjednik Odbora, gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je na 43. sjednici koja je održana 10. prosinca 2008. godine raspravljao o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a aktom od 28. listopada 2008. godine. Odbor za zakonodavstvo ne podupire donošenje ovoga zakona a iz razloga iznijetih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske a koji su utvrđeni u aktu od 27. studenog 2008. godine. Hvala. Otvaram raspravu. Prvi u ime Kluba IDS-a je gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

zakon ako se ne varam je uveden kada? Tamo negdje 96 godine u istom navratu kada se odlučivalo od, ali se primjenjuje sa 1. 1. '98. ministre, znam to jako dobro. Ali u istom navratu kada se odlučivalo o toj stopi PDV-a od 22%, odlučivalo se i o prijedlogu IDS-a da Hrvatska uz opću stopu ima i dvije diferencirane stope onu turističku, ugostiteljsku od 11 kako smo mi to tada predlagali i 5%-tnu stopu za hranu, dječje potrepštine i da ne nabrajam dalje. Mi smo i tada znali da nultna stopa koja je naknadno uvedena, znači nakon 98. godine prije ili kasnije morati će biti ukinuta a to će se u Hrvatskoj uskoro dogoditi sa nultnim stopama zasigurno prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Utoliko ja i danas smatram da budem iskren da je taj gotovo 13 godina star IDS-ov prijedlog možda najaktualniji kada je riječ o samome PDV-u. Međutim, što se zbiva ove 2009. što je počelo tamo negdje za vrijeme sezone 2008. godine. Što nam je činiti sa porezima poglavito PDV-om.? Otkuda ovdje početi? Kako krenuti? Koga štititi? Što predlagati? Za što se jednostavno opredijeliti? Mi smo na neki način mišljenja da će 2009. biti godina osobnih poslovnih bankrota, bojimo se da je to godina ako se ništa ne poduzme i godina u kojoj će uslijediti mirovinski krah, govorim sada o onome drugome stupu o čemu smo jučer razgovarali gdje se vidi da oni koji su korisnici drugog stupa a idu u mirovinu u ovom trenutku imaju od 20 do 40% manju mirovinu no da su ostali u prvome stupu. I zato apeliram jasno na ministra financija, na Vladu da nešto u tom pogledu se i učini. Nije bitno što je taj zakon donesen za vrijeme 3. siječanjske koalicije 2002. Treba naprosto pomoći onima koji će se naći u jednoj krajnje neugodnoj situaciji. Jasno je da se postavlja pitanje kako pomoći malom čovjeku. Ja tvrdim da nema veće pomoći u ovom trenutku doli da tom pojedincu sačuvamo radno mjesto. Točno, cijene koje mi imamo u ovoj državi su bezobrazno visoke, one su problem ali je još veći problem ako čovjek ostane bez radnog mjesta. Pojedinac će onda recimo bez plaće, bez radnog mjesta, jasno neće imati ni za kredite, neće imati djeci da kupi patike, da plati struju itd., za hranu a to je onda najveće poniženje koje se nekome može dogoditi a bogami ni država onda neće doći do doprinosa, poreza i svega ostalog od čega vidimo na neki način i svi mi ovdje. Ja se slažem poreska reforma je jasno potrebna i to baš u dijelu PDV-a. Međutim, ono što je IDS predlagao 95., 96. zapravo pitanje da li je ovaj prioritet. Mislim na diferencirane stope. Danas je hrvatski prioritet možda kod PDV-a nešto drugo a to je rok dospijeća PDV-a kojega bi trebalo sa 30 dana protegnuti na 60 dana. To je bit. Poslušajte me, to je naprosto bit. Od toga ovisi u ovom trenutku opstanak desetina i desetina tisuća radnih mjesta. Ja bih se čak usudio reći pa nije danas vrijeme za licitiranje tko će biti brži i ponuditi niže stope. Bit je da se rok plaćanja PDV-a sa 30 dana protegne na 60 dana jer se time tvrdim spašava, pomaže desetinama tisuća ljudi u malim tvrtkama. Mi imamo s druge strane čak slučaj da se ovaj nesretni PDV pri uvozu plaća u roku od osam dana. Pa toga gospodo nema nigdje na svijetu. I to treba vratiti na barem 30 dana odnosno treba i to protegnuti na 60 dana. Pa tko je u stanju platiti od ovih malih tvrtki taj PDV u roku od dana? Velikima se uvijek izlazi u susret, daju neke garancije, jamstva pa im se prolongira na rok od 30 dana ali mali plaćaju taj PDV u roku od osam dana. Pa to je ludilo. Zbog takvih normi stradava na tisuće malih poduzeća i tisuće tisuće i tisuće ljudi ostaju bez posla. Veliki rekoh uvijek dobivaju tu mogućnost da im se prolongira plaćanje što će reći da normalno država pogoduje tajkunima pogoduje tajkunima a mali zbog toga propadaju. I zato tvrdim u ovom trenutku u ovoj zemlji kapital malih ljudi u tim poslovnim subjektima je i najugroženiji. Mali ti obrtnici, poslodavci mali pa oni su čak u goroj poziciji usuđujem se reći i od radnika zato jer radnik odgovara svojim radom a mali odgovara čitavom svojom imovinom koju su on i njegova obitelj desetljećima naprosto stjecali. Tvrdim isto tako da u ovoj zemlji gro radnih mjesta drže naprosto ti mali subjekti, ne veliki i to ima biti svima od nas na umu. sada de facto možemo reći povukla sva kreditna sredstva naših poslovnih banaka. Veliki će jasno dobiti neki zajam ali se onda postavlja pitanje što je sa tim malim subjektima. Ja se mogu čak i složiti sa onima koji javno govore da država nema previše prostora ni da spašava banke, ni da intervenira u gospodarstvu, što je bilo bilo je, to trebaju shvatiti naši brodograditelji. Uvijek sam se zalagao za njih, da zbog njih država ne smije ići u bankrot jer nije logično da jedan "Uljanik" radi pozitivno, da de facto ne dobija niti jedne kune a da drugi svake godine potroše, da ne kažem spiskaju 4-5 milijardi kuna što će reći da država za sanaciju i subvenciju jednoga "3. maja", "Trogira", "Kraljevice", "Brodosplita" svake godine daje više novaca no što ukupno ta brodogradilišta uprihoduju novaca prodajom brodova. Država nema prostora. Ne daj Bože da se to dogodi, ni da pomogne Konzumu. Vidimo u kojim su problemima. Država ne može pomoći izvoznicima, ne pomaže turizmu. Dovela se u jednu situaciju da ne može ništa i onda se razmeće mostovima, dvoranama, sada rukometnim domom itd. Gospodine ministre, INGRA i ovaj dom u Zagrebu rukometni za 15 tisuća 200 mjesta sagradila za 644 za 644 milijuna kuna. Otplata kroz 28 godina državu i grad Zagreb stajat će milijardu 800 i nešto milijuna kuna. Pa nismo mi naprosto Kuvajt da se na taj način možemo razbacivati milijardama kuna. Znači, ako želi pomoći gospodarstvu država zaposlenicima koji rade tamo neka taj PDV sa 30 dana protegne na 60 dana i da se tu približimo recimo Europi kada već moramo razmišljati o ukidanju nulte stope PDV-a jer na primjer PDV se u Italiji ili IVA plaća u roku od 4 mjeseca. Pogotovo te male tvrtke, pa oni su umjetnici preživljavanja. Pa njima bi trebalo dati, nema ovdje Kotromanovića, orden narodnog heroja što sve nas u ovoj zemlji naprosto održavaju da se tako izrazim u životu. A šta mi radimo? Mi im čak i branimo rad nedjeljom. Ne damo ljudima da rade. Pa gdje toga ima? Teret prebacujemo iz dana u dan na gospodarstvo, ovi na narod i normalno da će jednoga dana to negdje morati puknuti. Za sada će to vjerojatno pucati gubitkom radnih mjesta, neće više biti eksploatacije rekli bi sindikati, i stvarno neće biti eksploatacije, "eksploatacije" ako čovjek ostane bez posla itd. Jasno je da se IDS zalaže da ovaj zakon ide u drugo ide u drugo čitanje. Zanimljive su pozicije Gospodarske komore gospodina Vidoševića, gospodina Mudrinića. Da li ima netko neke predsjedničke ambicije to me ne zanima. Međutim, bit je isto nešto drugo što njima treba postaviti kao pitanje. Od kuda recimo recimo Vidoševiću njemu ono što posjeduje. Možda bi trebalo upitati se, od kuda, mislim šta si imao do 93. godine i kako to da te odjedanput tako naglo krenulo kad si ušao u Vladu, cementara, dionice Kraša itd. Tim našim tajkunima kriza sigurno ih sigurno ih neće okrznuti. Ja tvrdim, ja znam da se to neće dogoditi, kada bi se u ovoj zemlji provela jedna poštena revizija pretvorbe sa odgovorom samo na jedno banalno pitanje, da se pita svakog što si imao '90.-te i kako si došao do prvog milijuna eura i što je bilo onda maraka, dolara, da bi trenutno u ovoj zemlji došli ne do 15 milijardi kuna koje svi sada spominjemo, nego da bi se preko noći došlo do 15 milijardi ali Eto gdje leži novac od 15 milijardi kuna. kod ratnih profitera, kod tajkuna, a tajkuni nema ni jednog koji nije i ratni profiter, jer ne znam tko je pošteno što sa svojima u ovoj zemlji nakon '90. stekao kada je riječ o društvenoj jasno imovini. Ratno profiterstvo je još nešto i pogodovanje u prodaji banaka strancima. Pa mi smo banke prodali za 7 milijardi kuna. Dobit banaka 2008. bila je isto tako 7 milijardi kuna. Ratno profiterstvo je pogodovanje ne znam u prodaji THT-a gdje je direktor gospodin Mudrinić da ne govorim o drugim poduzećima. Profiterstvo je tada ministri koji su vodili tada privatizaciju tih velikih nacionalnih sustava, potom postaju direktori ili ostaju direktori u tim istim sustavima, ali sada normalno u službi stranih vlasnika. Eto na taj način smo izgubili ne milijarde kuna, nego na taj način ova zemlja je izgubila milijarde i milijarde eura. U ovoj zemlji jasno nitko nema namjeru postaviti pitanje privatizacije, na žalost, nije se ni 2000. godine kada je IDS godinu i dva, tri mjeseca bio u Vladi, neće niti danas, ali isto tako na ta pitanja jednog dana netko će morati barem barem istinu reći hrvatskom građaninu. Stoga postavlja se pitanje što je najbolja socijalna politika? Što je najbolja razvojna politika u ovoj zemlji? Što je najbolja gospodarska politika? Što bi bila najbolja Vladina politika? Politika pune zaposlenosti. I zato treba sve učiniti da se očuva gospodarska osnova ove zemlje, da se obrani ovaj svako radno mjesto, zato je jednako važno očuvati i radno mjesto i standard ali bez radnog mjesta razumljivo onda nema ni standarda, jednom riječju tada nema kruha za nikoga. Ni za državu, ni za radnika, ni za poslodavca, ni za sindikalnog vođu, ni za nikoga. I zato IDS predlaže plaćanje PDV-a ne u roku više od 30 dana, nego 60 dana. Čovjek bez posla, nije čovjek bez ponosa. Daleko od toga da je čovjek posla, čovjek bez dostojanstva ili časti, ali mu i ponos i čast i dostojanstvo biva narušeno time što sinu neće moći kupiti patike, što neće moći platiti kredit, što će netko ovrhom ga tjerati iz stana, što neće moć i pomoći svojoj bolesnoj majci ne znam u bolnici itd. Jasno je da se u Hrvatskoj živi teško, na žalost još će i teže i zato pamet u glavu. Jasno opozicija će uvijek puhati za vrat, reći ću vlasti ali isto tako Sabor se ne smije marginarizilati niti opstruirati. A opstrukcija je bila i okupacija govornice, ali opstrukcija je još nešto i nato isto SDP s pravom upozorava kada recimo neki njihov prijedlog 4, 5 mjeseci tako reći stoji na ledu. To jednostavno nije točno, a točno je da su ovi zakoni o kojima je ministar govorio teški negdje oko 14 milijardi kuna, pa se stvarno postavlja pitanje gdje, kome itd. nešto uzeti. Mislio sam još nešto reći, ali vrijeme istječe i da ne bih izišao iz dnevnog reda, neću pitati ovo što sam jučer čuo tko su to petokolonaši iz Osijeka koji su ubijali Srbe i da li je jedan Reihl Kir možda biro petokolonaš ili su ga likvidirali petokolonaši. Prije nego dam riječ predstavniku predlagatelja, imamo dva ispravka. Prvo je gospodin Davor Huška. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uopće nije izašao iz dnevnog reda gospodin Kajin, 'jel kao što smo i vidjeli i opet ponavljam ono što sam rekao i jučer. Mogli bi njegove netočne navode ispravljati vjerojatno cijelo popodne, ali ispravit ću samo jedan. Vlada nije podizanjem kredita uzela novac gospodarstvu, podignut je kredit od 750 milijuna eura kod domaćih banaka. Ne radi se o povećanju javnog duga, jer se refinanciraju stari krediti odnosno obaveze iz 2001. i 2003. godine i samim tim kreditom Vlada nije uzela novac gospodarstvenicima. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Još jedan ispravak gospodin Berislav Rončević. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Zaista je teško ispravljati ovakav govor gospodina Kajina, ali jednostavno sam ga dužan ispraviti nije gradnja športskih dvorana u Republici Hrvatskoj ugrozili kupovinu kako on kaže patika. Ja bih rekao tenisica, bilo kojeg hrvatskog djeteta. Te tenisice jednako su bile ugrožene kada je 500 milijuna kuna otišlo u "Viktor Lenac", te tenisice bile su ugrožene jednako tako i još više kada je sanirana "Riječka banka" pa to gospodina Kajina nije zanimalo i tada nije iskazivao one suze za tenisicama hrvatske djece. Za razliku od onih milijuna i milijuna kuna, za koje možda nikada nećemo saznati koliko je otišlo u ona dva neuspješna projekta u Hrvatskoj su ostale dvorane upravo na korist hrvatskoj djeci. Ako to gospodin Kajin ne vidi, meni je jako žao. Hvala. U ime predlagatelja gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Naime mi smo i u obrazloženju ovoga zakona rekli da je ubrzana inflacija u 2008. godini koja je u jednom djelu bila posljedica i visokih cijena naftnih derivata, utjecala na povećanje cijena svih proizvoda. Naravno i mi registriramo ovaj pad što je rekao ministar Šuker od 30%. Međutim proizvođači određenih proizvoda pa prvenstveno ovdje hrane, ne smanjuju smanjuju cijene u adekvatnom iznosu koliko je pala cijena benzina, jer su im u međuvremenu porasle cijene drugih energenata. Tijekom 2008. godine električne energije, početkom 2009. godine plina. Rastu i drugi troškovi. Inflacija, bio bi katastrofa da inflacija u 2009. godini raste stopom kakvom je rasla u 2008. jer jer će se inflacija graditi na nekoj prosječnoj inflaciji iz 2008. godine koja će biti tu negdje ne kolega Hebrang na 3%, nego negdje na 6%. Jer ako je ona u toku godine bila veća od 6%, nije se krajem godine mogla smanjiti na 3%. … /Upadica se ne čuje. Nemojte Boga zazivati, imate govornicu pa ćete mi odgovoriti. Nismo mi bili protiv interventnih mjera i osiguranju 600 milijuna kuna u proračunu za intervencije u socijalnoj sferi. Mi smo bili protiv načina kako se troše 600 milijuna kuna za intervencije, jer one nisu išle prema građanima. One su išle prema trgovačkom društvu, jer se nisu odnosile na one kojima bi trebalo participirati troškove povećanih električne energije, nego se je računalo na brojilo. Ja sam već ovdje jedanputa rekla, mi koji malo trošimo, koji velike obitelji sa malom djecom koji troše više električne energije, oni praktički po ovakvim vašim mjerama socijalnim i interventnim nisu dobile zapravo ništa i plaćaju najvišu cijenu zapravo rasta energenata. Je li pametno predložiti zakon koji nije u skladu s direktivama? Pa mi smo predložili izmjene ovog zakona upravo u skladu s promjenom Direktive o o porezu na dodanu vrijednost, jer vi govorite o direktivni iz 2006., a mi govorimo o promjeni direktive iz 2008. godine gdje upravo proizvode i usluge koje smo naveli da se plaća PDV po ovoj sniženoj stopi su i tamo nabrojene. Treba reći da mi Zakon o porezu na dodanu vrijednost nismo niti usklađivali s direktivama. Mi smo još prije 10 godina, na zadnjem zasjedanju Parlamenta 1999. godine raspravljali dva istovjetna prijedloga uvođenja nulte stope PDV-a. Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika SDP-a. Dakle, ne Vlade, nego ovih dvaju klubova. Istovjetni prijedlog SDP-a je odbijen. Mi smo bili zadovoljni jer je naš prijedlog bio isti kao što je bio i kluba HDZ-a. Uveli smo nultu stopu na osnovne prehrambene proizvode. Direktiva 2006 kaže da ne može biti nulte stope. Zašto to ne usklađujemo, ministre? Dakle, kažete da bismo mi se vratili na deficit od 6%. Ne, ne želimo da se vratimo na deficit od 6%, ali zar nije vrijeme da analiziramo porezni sustav, da kažemo da su neki preopterećeni poreznim davanjima i da je vrijeme da razmislimo i počnemo uvoditi i nove poreze za one koji sada ne plaćaju porez na određena primanja i da se uskladimo sa našim poreznim sustavom, sa našim Ustavom i kažemo gdje koji kaže, da svatko prema svojoj ekonomskoj snazi mora participirati u troškovima države. I kad kažete da ste se sada sveli u neke normalne okvire deficita, ja ću vas podsjetiti jer ovih dana čitam opširan nalaz Državnog ureda za reviziju za 2007. godinu u kojem se kaže da gotovo 3 milijarde izdataka u državnom proračunu u 2007. godini nismo evidentirali. Pa kakav je onda bio iskazani deficit realan ili možda i nerealan, možda i veći nego što smo ga iskazali. I na kraju da kažem, kolega Kajin u ime kluba IDS-a, zahvaljujem što taj klub podržava ovaj naš prijedlog i zalaže se da ide u drugo čitanje i predlaže da se produže rokovi plaćanja PDV-a. Nama je takav prijedlog prihvatljiv i ukoliko će naš prijedlog ići u drugo čitanje, mi ćemo intervenirati i u te odredbe Zakona o PDV-u, gdje smo se sada koncentrirali samo na onaj dio koji se odnosi na stope plaćanja PDV-a i koji bi trebao biti u korist građana potrošača i omogućiti im nešto veću kupovnu moć nego što trenutačno imaju. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prije predstavnika Vlade jedan ispravak. Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Pa treći put ispravljam kolegicu da stopa inflacije neće biti 6% zahvaljujući potezima Vlade koja je svojim mjerama spriječila inflatorne pritiske. pritiske. I samo podsjećam da je u prosincu 2008., a može vidjet na internetskim stranicama, inflacija bila 4,2% što je manje nego godinu dana ranije kad je bila 4,7 u prosincu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Vlade, ministar Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, ja moram zbog hrvatske javnosti intervenirati. Naprosto, uvažena zastupnice, nije točno da možete predložiti zakon koji se poziva na direktive koje su u prijedlogu. To je naprosto netočno. Dakle, ovo što ste vi rekli za direktivu 2008., gospođo Zgrebec, zbog hrvatske javnosti ne možete predložiti zakon koji se poziva na prijedlog direktive. Možete predložiti zakon koji je u skladu sa direktivama Europske unije i možete ispravljati koliko god hoćete, ali to je notorna činjenica. Protiv notornih činjenica ne može biti nikakvih drugih protuargumenata. I ja ovo što sam ovdje rekao odgovorno, kao ministar financija u Vladi Republike Hrvatske, stojim. Nemate pravo obmanjivat hrvatsku javnost. Nemate. Prema tome, ne možete govoriti nešto što nije. Druga stvar. Ako ste prošle godine u 12. mjesecu napadali Vladu Republike Hrvatske zbog inflacije od 5,8% po istim kriterijima, po istoj metodologiji ta inflacija u 12. mjesecu ove godine je 2,9% i vi sve to naprosto negirate. Druga stvar. Ako ne želite prihvatit projekcije Vlade koje su prezentirane u proračunu, prihvatite projekcije međunarodnih financijskih institucija, prihvatite projekcije Hrvatske narodne banke pa ćete vidjeti da u svim tim projekcijama inflacija za 2009. godinu je oko 3,5%. 3,5%. Da, rekao sam deficit od 6% jer ovih 15 milijardi kuna koje ste vi predložili s ovim zakonima vuku Hrvatsku ka deficitu od 6%. Ja bih bio sretan kad nakon svih analiza koje smo napravili u Ministarstvu financija bi došli do tih nekakvih novih izvora prihoda o kojima vi govorite da to ne bi bilo tako. Danas je na međunarodnom financijskom tržištu uz takav deficit nemoguće se zadužiti. Naprosto nemoguće. I nema onoga koji će plasirati obveznice po ne znam kakvim uvjetima da bi isfinancirao 15 milijardi deficita. Toga naprosto nema. Uz sve ove dobre makroekonomske pokazatelje mi ćemo pokušati izići u 4, 5 mjesecu da isfinanciramo zaduživanje na domaćem tržištu. Isto tako, radi hrvatske javnosti ja bih želio nešto reći. Vlada s ovih 750 milijuna eura nije uzela novce kroz gospodarstvo. Zašto? Zato što operacija Centralne banke su isključivo napravila i u praksi se može jedino napraviti da se isfinanciraju potrebe države. To je naprosto činjenica i svi oni koji se bave sa financijama, sa javnim financijama, svi oni koji znaju nešto o monetarnoj politici znaju da je to istina. Ali zašto planiramo izići u četvrtom ili petom mjesecu van upravo da ovaj deficit koji je predložen središnje države od 0,8 zapravo 0,87% isfinanciramo vani, a ne na domaćem tržištu i na takav način ostavimo novce hrvatskom gospodarstvu. Volio bih vidjeti, ovdje ste rekli jednu činjenicu koju ja ne znam. Ne zna je nitko u Ministarstvu financija, a nismo dobili niti primjedbu od Državnog ureda za reviziju, da trebamo revidirati deficit za 2007. godinu. Vi ste ovdje rekli da je Državna revizija utvrdila da ima 3 milijarde neevidentiranih rashoda. Ja bih volio vidjeti gdje su ti rashodi i koji su to rashodi. Druga stvar, kad govorite vrlo često spominjete i riječ nelikvidnost. Tko to tko je vezan na državni proračun ne plaća na vrijeme. Tko? Hrvatske ceste nisu vezane na državni proračun? Hrvatske autoceste nisu vezane na državni proračun? Međutim, kad vam paše, kad milijardu i 500 milijuna kuna kredita za obnovu hrvatskih željeznica niste prikazali u proračunu 2003. onda ste pričali da Hrvatske željeznice nisu u proračunu. Ali naprosto milijardu i pol milijuna ste zadužili državu koji se morao platiti iz državnog proračuna, a to niste evidentirali u državnom proračunu. Druga stvar, čuo sam jutros na radiju veli Hrvatske autoceste ne plaćaju. Ja bih vas podsjetio na odluku Nadzornog odbora Hrvatskih autocesta praktički poslije izbora 2003. gdje se kaže da će se 2 milijarde i 400 milijuna platiti iz proračuna 2004. godine. Dakle, tada vas nije smetalo što Hrvatske autoceste imaju preko 2 i pol milijarde neplaćenih radova. Međutim, govoriti bez argumenata, slatkorječivo Hvala. Imamo ispravak, gospođa Dragica Zgrebec. Izvolite. Na sreću građani ne slušaju ni vas, niti nas nego gledaju svoju situaciju, pa onda sigurno nisu naivci. Ali da ispravim netočni navod. Netočno je da mi ovakvim prijedlogom narušavamo usklađenje sa Europskom unijom, jer naš Zakon o porezu na dodanu vrijednost nije usklađen sa zakonodavstvom zato što ima nultu stopu, što po direktivi Europske unije ne može imati, što mi do sada nismo ovaj zakon usklađivali. A ovim prijedlogom zapravo usklađujemo sa prijedlogom promjene direktive. Prijedlog promjene i prijedlog zakona, on je u prvom čitanju. Kolega Šuker! Danas autoceste možda nikome ne duguju, ali autoceste ne dozvoljavaju da im se fakturiraju izvedeni radovi, pa onda ništa niti ne duguju. Dobro. Idemo dalje. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ovaj zakon je dakle jedan u nizu paketa dakle zakona koji bi trebali pomoći hrvatskim građanima, hrvatskom gospodarstvu da lakše prebrodi krizu u ovoj godini. Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je prvenstveno usmjeren dakle građanima i pomoći da građani što je moguće više zadrže razinu svog standarda u proceduru poslan u 10. mjesecu prošle godine, jer već u jesen prošle godine se vidjelo da neki parametri pokazuju da standard građana pada, da gospodarstvo ima sve više problema. I dakle, već tada smo intervenirali sa ovim zakonom. Međutim, zakon je dakle tek sada u veljači došao na dnevni red. Činjenica je isto tako da pokazatelji koji su napisani u obrazloženju ovoga zakona su danas potpuno drugačiji. To smo i jučer pokazivali kod Zakona o porezu na dodanu vrijednost i o Zakonu o doprinosima. Dakle, neki statistički pokazatelji su znatno pogoršani u zadnjih nekoliko mjeseci. Međutim, to očigledno u Vladi nikoga pretjerano ne brine. Da ovo stanje u kojem se mi danas nalazimo nije samo naše, nego je stanje u kojem se nalaze mnoge zemlje Europske unije. Razlika je samo u tome što su gotovo sve zemlje Europske unije već izašle sa svojim mjerama pomoći i stanovništvu u gospodarstvu, ali Vlada Republike Hrvatske nije izašla do sada ni sa čim. Treba reći da kada se ovdje gospodin Šuker upire objašnjavajući kako smo mi predložili jedan zakon koji je neprovediv, koji nema nikakvo uporište ja ću vam reći. Dakle, naš Zakon o porezu na dodanu vrijednost kaže da treba uvesti međustopu za dječju hranu, odjeću, obuću i pelene. U nacionalnoj populacijskoj politici koji je donijela Vlada HDZ-a ili bolje rečeno ovaj Sabor. Kaže ovako: “Uvesti povlaštene stope poreza na dodanu vrijednost na dječju odjeću, obuću, opremu, hranu i higijenske proizvode.“ Gdje je razlika? Nema razlike. Razlika je samo u tome što je SDP predložio zakon, a što je HDZ očigledno u predizbornoj kampanji ovo napisao, a da li će provesti vrlo je upitno. Mislim da se već sada može reći da je sa ovim dijelom prevario građane Republike Hrvatske i da sasvim sigurno sudeći po onom što nam danas gospodin Šuker ovdje govori neće biti nikakve povlaštene stope PDV-a za dječju odjeću, opremu i hranu. Što se tiče naših drugih, dakle drugog dijela zakona koji se odnosi na smanjenu stopu PDV-a na prirodni plin, električnu energiju, grijanje i tekuća goriva činjenica je da su neke, neki energenti pojeftinili kao što je ovdje ministar rekao, dakle naftni derivati. jednako tako treba reći da je plin poskupio 25%, da građani dakle pojačano plaćaju cijenu tog energenta i kada bismo smanjili stopu PDV-a na plin sasvim sigurno bismo malo olakšali troškove koje naše obitelji plaćaju. Što se tiče struje, struja je definitvno jeftinija samo onima koji žive sami i oni koji imaju vikendicu. Tamo ne troše ništa ili eventualno dođu preko vikenda pogledati svoj vinograd. Oni koji imaju obitelj, posebice oni koji imaju veći broj djece nisu nikako mogli se naći u kategoriji onih koji troše kilovate struje u onim gabaritima koje je dala Vlada za neku procjenu u kojoj ne bi bilo povećanog plaćanja cijene električne energije. Tako da od te vrste mjera koristi imaju samo samci, a često puta dakle ti ljudi nemaju egzistencijalnih problema. Nažalost, egzistencijalnih problema imaju one obitelji koje imaju veći broj djece. Ovaj zakon dakle kao i niz drugih zakona smo predložili zbog toga što smatramo da građani sve teže žive i da gospodarstvo se sve teže može nositi bez pomoći države sa postojećim stanjem. To da se naprosto stanje mijenja iz mjeseca u mjesec pokazuju i neki podaci koji govore o tome da naprosto trgovina na malo pada, da stopa rasta industrijske proizvodnje jednako tako pada, da stopa gospodarskog rasta pada iako će najvjerojatnije ministar Šuker sada izaći van i reći da ja govorim nešto što nema veze sa službenom statistikom. Isto tako, broj nezaposlenih raste zadnja mjeseca poprilično. Dakle, od rujna do prosinca 18 238 ljudi je novoprijavljenih na zavodu za zapošljavanje, a kada je zaposlenost u pitanju, po podacima, dakle službene statistike, 25 tisuća ljudi manje radi nego što je radilo prije. Prema tome, ovi pokazatelji pokazuju samo da naši građani u ovoj godini mogu očekivati sve veći pad standarda, da će sve više tražiti prostora kojega neće imati u zaduženju niti kreditnog, niti onog na tekućim računima, da će naši građani ove godine u jednom broju sasvim sigurno ostati i bez radnih mjesta, prema tome biti će im doista ugrožena, ozbiljno ugrožena egzistencija u ovoj godini. I upravo zbog toga smo predložili ovaj zakon i niz drugih zakona koje ćemo tek raspraviti, ali kako smo krenuli, najvjerojatnije negdje možda na ljeto, ili možda čak i na jesen u ovom Domu. I danas se ovdje pokušalo nama reći da sve što govorimo ovdje i što predlažemo da ustvari ne stoji. E pa, ako već nas nećete poslušati, ako smatrate da mi govorimo nešto što nema veze sa stvarnosti, nije mi jasno ministar Šuker zbog čega ne poslušate gospodarstvenike. Zadnjih nekoliko mjeseci gospodarstvo doslovno vrišti. Vrišti od problema u kojima se nalaze i pokušavaju apelirati na vas da se pokrenete, da otvorite oči i da krenete u izradu mjera koje bi pomogle tom gospodarstvu da nekako prežive u ovoj godini. Sve ono što ste vi nažalost napravili je to da ste te mjere u roku od nekoliko minuta iskritizirali. Bilo bi dobro da ste energiju koju ste utrošili u kritiziranje svih mjera koje su dali i gospodarstvenici i Ekonomski institut i mi iz SDP-a da ste barem jedan dio te energije utrošili da pronađete mjere i predložite mjere za izlazak iz ove krize. Dakle, nevjerojatno je da oni od kojih živimo, od kojih se puni proračun, a to su gospodarstvenici, na sva njihova upozorenja vi ste ostali potpuno gluhi, čak što više, ako se i drzne netko reći da postoje problemi, da Hrvatska jest u recesiji, da gospodarstvo više ne može se nositi s tim problemima, onda dobiju s vaše strane isključivo negativne ocjene, negativne ocjene, okomite se na njih i u najmanju ruku bi bilo dobro da ustvari svi u ovoj državi zašutimo, od gospodarstvenika do nas ovdje u Saboru. Ja se nadam da ćete barem ovaj zakon pustiti u drugo čitanje kako bismo do drugog čitanja još možda u ovaj zakon uvrstili neke dopune, ali evo sudeći po ovom podsmjehivanju kolega iz većinske stranke, vama gospodo nije stalo do problema u ovoj državi i do toga da ih riješimo, nije vam stalo ni do većine građana koji svaki dan na sebi osjećaju otkaze i to da nemaju novaca, s Markovog trga se sirotinja očigledno slabo vidi. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka. Prvo je gospodin Željko Turk. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. U nizu netočnosti koje je uvažena saborska zastupnica Opačić izrekla, osvrnuti ću se samo na jednu ili dvije gdje citiram da je ova Hrvatska ili HDZ-ova Vlada prevarila ili da vara hrvatske građane. Ja moram ovdje reći da je to apsolutna neistina jer sve ono što je radila i u okviru proračuna i u okviru minimalnog deficita platne bilance je realnost. A ono što je prevara Hrvatske države, jako je to teško shvatiti kroz tople riječi o hrvatskom čovjeku i da ove mjere idu njemu u prilog, jednostavno reče kad jednom rukom izvadiš 2,5 milijarde kuna iz proračuna, onda ih moraš negdje naći drugih 2,5 milijarde da ga ponovno uravnotežite uravnotežite i ovaj prijedlog mi mogao biti ozbiljan kada bi barem na neki način rekao gdje tih 2,5 milijarde vraćamo u proračun to plaćaju hrvatski građani. Ne možete im nešto dati ako niste našli način gdje i od koga nešto uzeti u ovih naših 100 i još nekoliko milijardi. Hvala. Ovo bi više bila replika i molim vas svi zastupnici koji su se javili za ispravak netočnog navoda da kažu to i to je rečeno i ja to ispravljam.

kada je kolegica Opačić rekla ovaj zakon bi trebao pomoći hrvatskim građanima. Na koji način ovaj zakon, kao i prethodna dva pomaže hrvatskim građanima ako stvara deficit u državnom proračunu od 14, gotovo 15 milijardi kuna? Da li je pomoć hrvatskim građanima što tim deficitom se trebaju smanjiti plaće, mirovine, socijalna davanja da bi se pokrio manjak koji se stvara kroz ova tri zakona koja su predložena. Također odnos SDP-ove Vlade prema radnicima bio je vidljiv u njihovom mandatu, i prema radnicima u prosvjeti, i prema policajcima koji su spavali ovdje na Markovom trgu, i u crkvi sv. Marka, a HDZ je godinama vraćao dugove, i dan danas vraća dugove koji su nastali upravo iz tog jednog osjetljivog odnosa prema hrvatskim radnicima i policajcima. Hvala. Hvala. Gospodin Boris Kunst. Izvolite. Također ispravak. kada bi kućanstva i građani plaćali one cijene jer Hrvatska uvozi po većim cijenama nego što građani plaćaju. Znači da u tom dijelu kompenzira. S druge strane drastični pad standarda. Ja ću vas podsjetiti što se toga tiče da početkom 2004. godine kada ste toliko, spominjana je bila košarica sa prosječnom plaćom. Početkom 2004. godine je bila pokrivenost košarice sa prosječnom plaćom 68.3%. A ove godine znači u 12 mjesecu je pokrivenost 82.35%. E sada vas ja pitam, a povezivale ste tu košaricu sa upravo sa ovim prijedlogom koliko je to drastičan pad ako usporedite ta dva postotka. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Nevenka Marinović. Također ispravak. Ispravljam netočan navod kolegice Opačić koja je rekla da jedino Vlada Republike Hrvatske nije donijela nikakve mjere da bi se uključila u antirecesijske. Vlada Republike Hrvatske kao odgovorna Vlada zna da su mogućnosti antirecesijske monetarne i fiskalne politike ograničene i to visokim stupnjem euroizacije i inozemne zaduženosti ali i interne mogućnosti za pozitivne promjene postoje u provođenju strukturnih reformi od brodogradnje i energetskog sektora do daljnje reforme zdravstvenog i mirovinskog sustava što naravno i čini Vlada Republike Hrvatske. svih ovih navedenih antirecesijskih mjera i zakona odbijaju sve te prijedloge Vlade Republike Hrvatske i idu u drugom pravcu. Hvala. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Pa ispravio bih kolegicu Opačić koja je rekla da ovoj Vladi nije stalo da pomogne hrvatskim građanima. Ja mislim da je ova Vlada pokazala svoju socijalnu osjetljivost. Pa evo od osiguranja besplatnih udžbenika za srednjoškolce, besplatnog prijevoza za prve i druge razdoblje. Od porodiljnih naknada pa da sve ne nabrajam dalje. Isto tako kolegica Opačić je rekla da da ovu jeftiniju struju osjećaju samo samci. Pa ja vam mogu dokazati, u susjedstvu sam išao provjeravati gdje su penzioneri, gdje su staračka domaćinstva da oni itekako osjećaju i da im je smanjena rata i da imaju jeftiniju struju, znači i oni su ti koji su socijalno ugroženi, umirovljenici a ne samo samci. Tako da mislim da ova Vlada je osjetljiva socijalno i da u svakom slučaju vodi brigu o svojim građanima. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Evo jučer smo vodili jednu iscrpnu raspravu do kasno na večer, a danas nastavljamo tu raspravu, nekoliko je prijedloga izmjena i dopuna zakona kojima je reguliran porezni sustav u Republici Hrvatskoj, pojedini veoma značajni dakle, instrumenti fiskalne politike. Prijedlozi izmjena i dopuna dostavljeni su Hrvatskom saboru od strane Kluba zastupnika SDP-a a odnose se dakle na Zakon o porezu na dobit, Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dodanu vrijednost. U svojoj raspravi u ime Kluba zastupnika Hrvatske Demokratske Zajednice dakako najviše ću se osvrnuti o Prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost o kojem trenutno raspravljamo ali isto tako u kratkim crtama osvrnuti ću se na prethodna dva prijedloga jer mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice smatramo da je to bila objedinjena rasprava jer se radi o setu, ajmo reći poreznih zakona i da njihovi efekti negativni i pozitivni moraju se naći objedinjeno i promatrati. Odmah na početku želim naglasiti da Klub zastupnika Hrvatske Demokratske Zajednice neće podržati usvajanje niti jednog od spomenutih zakona, osvjedočili smo se o tome danas jer o prva dva zakona nisu dobila potporu, ali isto tako nećemo ni podržati niti Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. O razlozima zašto reći ću nešto kasnije. Naime, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit predlaže se dodatno smanjenje osnovice za plaćanje poreza na dobit na način da od oporezivanja izuzme ostvarena dobit tekuće godine koja će se uložiti za investicije, dakle, reinvestirana dobit, ili zadržati za obrtna sredstva, dakle, zadržana dobit. Ja ću spomenuti, ja bih vas molio predsjedniče da mi osigurate mogućnost da odradim do kraja ovu točku. Mada u obrazloženju prijedloga zakona piše da za provedbu toga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva. Treba naglasiti kao predlagatelj je pri tome zanemario činjenicu da bi se prihvaćanjem toga prijedloga zakona što nije učinjeno ovdje u Hrvatskom saboru u dijelu reinvestirane dobiti prihodi proračuna umanjili za gotovo 2,5 milijarde kuna. Također prema ovome prijedlogu moguće su velike poteškoće u samoj provedbi zakona u dijelu praćenja zadržane reinvestirane dobiti te njihovih naknadnih isplata. A postavlja se pitanje ekonomičnosti čitavog postupaka. Također otvaraju se mogućnosti zlouporaba ovoga instrumenta o čemu je kolegica Nevenka Majdenić jučer izuzetno kvalitetno govorila i argumentirano govorila. Nadalje, u slučaju prihvaćanja Prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima što se isto nije dogodilo u Hrvatskom saboru stvorila bi se pravna osnova preraspodjele i obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, temeljem generacijske solidarnosti na način po kojem bi zaposlenici kao obveznici plaćanja mirovinskog doprinosa više plaćali na temelju individualne kapitalizirane štednje, umjesto sadašnjih 5, 9%, a manje temeljem generacijske solidarnosti. Istovremeno se predlaže i smanjenje stope doprinosa za obvezu za zdravstveno osiguranje za osam Uistinu ova mjera bi rezultirala određenim povećanjem plaća i povećanjem doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, ali treba imati u vidu činjenicu kako bi ovaj prijedlog prouzročio manjak u državnom proračunu koji bi iznosio gotovo 9 milijardi kuna. Upravo iz toga razloga govorim i o prvom i o drugom i o trećem prijedlogu jer moramo promatrati ukupno koliko bi to sredstava bilo da se ovi zakoni prihvate u Hrvatskom saboru kako bi to utjecalo na državni proračun. Važno je naglasiti kako navedeni manjak nije moguće nadoknaditi eventualno uvođenjem sustava oporezivanja prihoda na kapital kako to navodi predlagatelj u svom obrazloženju, jer prihodi od poreza na kapital poglavito u vrijeme općih negativnih trendova na financijskom tržištu je rizičan, nepredvidljiv i što je najvažnije nedovoljan za pokriće previdivog manjka. Također kada govorimo o ovome prijedlogu Kluba zastupnika SDP-a treba imati u vidu i činjenicu kako je u ovoj godini potrebno znatno više što je i osigurano u proračunu za 2009. godinu sredstava za potrebe obveznog zdravstvenog osiguranja. Konačno Prijedlogom zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost namjerava se proširiti i broj proizvoda i usluga na koji bi se primjenjivala međustopa poreza na dodanu vrijednost od 10% i to na sljedeće proizvode: ulja i masti, dječju hranu, dječju obuću, odjeću i pelene, prirodni plin, električnu energiju, grijanje i tekuća goriva. Namjera predlagatelja je utjecati na sniženje maloprodajnih cijena određenih proizvoda što bi se pozitivno odrazilo i na standard hrvatskih građana, poglavito u vrijeme kada su cijene pojedinih proizvoda naglo rasle. Na svu sreću, u drugoj polovici 2009. godine došlo je do ublažavanja inflatornih pritisaka i stabilizacije cijena velikog broja proizvoda, o čemu je govorio ministar gospodin Šuker. Poznato je kako je porez na dodanu vrijednost najznačajniji instrument fiskalne politike svake zemlje pa tako i Republike Hrvatske koji u ukupnim prihodima proračuna Republike Hrvatske sudjeluje sa oko 36%. Upravo zbog njegove važnosti, dakle fiskalne važnosti PDV-a, Europska komisija teži ujednačavanju propisa o porezu na dodanu vrijednost među državama članicama Europske unije, a njihova harmonizacija temelji se na Direktivi 112 iz 2006. godine. Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost Europske unije zamišljen je kao jednostavan i praktičan sustav s jednom standardnom stopom, široko definiranom poreznom osnovicom i malim brojem izuzeća. Pored standardne stope koja ne može biti niža od 15%, dopuštena je i primjena jedne ili dvije snižene stope koje za određene kategorije dobara i usluga navedenih u dodatku 3 prethodno spomenute direktive ne smije biti niže od 5%. Dakako, u sklopu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji hrvatsko zakonodavstvo i u ovom dijelu bit će potrebno uskladiti i s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno sa odredbama relevantnih direktiva. Reći ću samo nekoliko rečenica o sustavu poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj koji je uveden 1. siječnja '98. godine kao zamjena za višefazni porez na promet. Osnovni sustav, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, primjenjivao se po jedinstvenoj stopi od 22% na široko definiranu osnovicu uz mali broj standardnih izuzeća i bez nulte stope, osim one za izvoz. Bitno je reći kako je tada sustav poreza na dodanu vrijednost u svojoj osnovi bio veoma sličan zakonodavstvu Međutim, u međuvremenu uvedena je nulta stopa za neke kategorije dobara i usluga u unutarnjem prometu, a za neke plaćanje poreza po sniženoj stopi od 10%. Zatim, uveo se drugačiji pristup kod definiranja izuzeća, kod oporezivanja građevinskog zemljišta te kod određenog praga za ulazak u sustav PDV-a što je dovelo do značajnijeg odstupanja hrvatske hrvatske prakse od europske prakse. Ali treba naglasiti činjenicu, o čemu je isto tako ministar govorio ovdje, kako svi proizvodi i usluge na koje na koje se primjenjuje nulta ili snižena stopa poreza na dodanu vrijednost, prema važećem zakonu pripadaju kategorijama iz dodatka 3 direktive za koje se u Europskoj uniji nudi mogućnost primjene snižene stope, ali ne niže od 5%. S obzirom da nas očekuje, kao što sam već prethodno rekao, usklađivanje zakonodavstva i u ovome segmentu koji će se temeljiti na odredbama važećih direktiva Europske unije, a ne na određenim nacrtima promjena europskih direktiva kao što u ovom slučaju temelji Klub zastupnika SDP-a. Smatram da je neprihvatljivo propisivati sniženu stopu poreza na dodanu vrijednost za proizvode koji nisu obuhvaćeni dodatkom 3. Također, predlagatelj u svom obrazloženju prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona navodi kako za njegovu provedbu nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu Republike Hrvatske, pri čemu ponovno zanemaruje činjenicu kako se smanjenjem stope poreza na dodanu vrijednost sa 22 na 10% za obuhvaćene proizvode, može očekivati umanjenje prihoda državnog proračuna, najmanje u iznosu od 2,2 milijarde kuna na godišnjoj razini. Uvažavajući sve prethodno navedeno, a posebno podatak koji govori o tome da će u slučaju usvajanja predloženih izmjena i dopuna zakona proračunski prihodi biti manji za gotovo 15 milijardi kuna na godišnjoj razini što može dovesti u pitanje stabilnost državnih financija, te mogućnost zadovoljavanja neophodnih javnih potreba države, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice drži sva tri prijedloga, znači o dva je već svoje rekao, a sada govorimo i o trećem, Isto tako, moramo naglasiti ispred kluba Hrvatske demokratske zajednice da su ovi svi prijedlozi nedorečeni, znači da nisu potpuni, Nedostaju simulacije pozitivnih i negativnih efekata ovih mjera koje su predložene, znači i onih pozitivnih na gospodarstvo Republike Hrvatske, na standard građana Republike Hrvatske, ali su izostali oni negativni efekti koje bi usvajanje usvajanje ovih zakona i ovaj manjak od 15 milijardi kuna imao na stabilnost javnih i državnih financija. Hvala lijepa. Kolega Filipoviću, ispravljam vaš navod da HDZ neće prihvatiti Zakon o porezu na dobit i Zakon o doprinosima, jer je HDZ već jutros nije prihvatio. Čudi me da to niste primjetili. Ostaje mi samo da parafraziram vašu čuvenu izjavu kad ste branili vladinu politiku rečenicom "i loša politike je ipak politika". Mogu to parafrazirati i promašena je rasprava ipak rasprava. U ime predlagatelja, gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Na bazi nekoliko ovih rasprava ipak se stječe dojam da bi svi mi vrlo rado uveli međustopu i pokušali sa međustopom omogućiti građanima i ajde recimo, nešto jeftiniju energetiku, ali i one potrepštine koje znače našu pronatalitetnu politiku, koje znače sigurnu opskrbu opskrbu i lakše preživljavanje siromašnog dijela stanovništva. Imam osjećaj da svi na taj način razmišljamo. I sada imamo potpuno dvije oprečne situacije. Kako vladajući brane nemogućnost onoga što bi inače rado htjeli da se dogodi? Najprije, da bi opravdali zašto su protiv pokušavajući reći pa možda ipak nije tako loš život u Hrvatskoj, možda ipak nije gospodarsko okruženje u Hrvatskoj tako loše, tako nestabilno i možda se svi mi varamo i više smo podložni osjećajima nego brojkama. Prema tome, možda nije tako loše u Hrvatskoj. To su poruke vladajuće strane. možda više smeta to su jasne poruke neda nam Europska unija, bi mi međustopu za struju i plin, neda Europska unija, to su izričiti stavovi vladajućih. I sad zamislite, Europska unija je dala dozvolu svima da u 2009. brinu o jeftinijoj energiji, ali vladajući u Hrvatskoj veli ne, rado bi mi, ali neda Europa. Zamislite. I sada dolazi ono treće. Neda Europa, nije baš tako loše stanje, ali evo imamo i s ove lijeve strane, imamo tu opoziciju koja mora se pretvoriti u avet, u avet se mora pretvoriti. Vi morate građane zastrašiti sa tom suludom opozicijom. Znate, predlažu tako kardinalno loše prijedloge pa ćemo ući u enormne dubioze u proračunu i građani Hrvatske ako ih slušate imat ćete manje plaće, imat ćete manje mirovine. Da treba strašiti građane Hrvatske, jer strah je nešto što će možda razum paralizirati. Da to su obrane, to su argumenti u raspravama oko temeljnih problema u Republici Hrvatskoj. Istina deficit, pokušavamo reći građanima Hrvatske ne koji deficit, ne treba nam deficit, deficit je problem, nećemo dobit kredite. i stvaramo bauk od nečega što je obrnuto. Cijela Europa veli, da ne morate poštivati visinu deficita u Europskoj uniji, monetarnoj uniji u ovoj godini ako imate određene mjere u spašavanju gospodarstva i negativnih događanja u gospodarstvu. Ali u Hrvatskoj vladajući poručuju strašite se deficita. I sada naravno dolazi i ono da neki od nas ipak ne mogu zaboraviti da su upravo ti vladajući 2003. strašili Hrvatsku sa Argentinom, Argentinom kada je dug bio oko 18 milijardi eura onda je u Hrvatskoj bila od strane upravo tih istih predviđena Argentina. Sada kad je blizu 40 milijardi nije problem Argentine, ne jer sad su oni bogom ti koji će štititi Hrvatsku. Što to znači gospodo, građani? Strah. Strah je taj koji vas mora paralizirati da uopće razmišljate o tim suludim idejama iz opozicije. Samo strah i argumenti straha se sve češće izvlače jer to su argumenti koji će možda još upaliti. Što mi u SDP-u pokušavamo reći kad govorimo i o ovom prijedlogu Zakona o porezu na dodanu vrijednost? Nemamo samo taj osjećaj. Na žalost građani su ti koji izjavljuju svim meritornim institucijama da žive loše da žive loše i da žele živjeti bolje i da ne osjećaju da će to biti moguće i traže aktivnu ulogu vlasti, traže aktivnu ulogu nas ovdje u Parlamentu da im osiguramo upravo taj bolji status nego što ga oni imaju danas. To isto traži privreda, dapače privreda koja veli nemoguće je više raditi u ovakvim uvjetima. Tražimo aktivne mjere. To traže od nas, od vladajućih ali i od ovog Sabora i to je razlog da mi smatramo da trebamo razgovarati ne plašiti, ne plašiti. Trebamo razgovarati o prijedlozima, pa i o prijedlozima vezano za porez na dodanu vrijednost. Ako je u privredi sa rokovima plaćanja, ako su građanima sa tim kako da imamo vrlo jasno jeftiniju energiju. Ili ako ne jeftiniju da spriječimo daljnja poskupljenja. Osnovni razlog krize u plinu je i loša politika cijena. Očito da nitko nije bio dovoljno odgovoran da stvara gubitke i vodi Vladinu brigu o sigurnosti opskrbe plinom. Prema tome, znamo da nas očekuju nove cijene plina i treba biti itekako uvedena bitka za manji PDV na plin. Znamo da to isto imamo na dijelu električne energije i da ćemo se morati boriti za ekonomske cijene. Ali ako su ekonomske cijene barem i građanima smanjimo u onom dijelu PDV-a. E naravno, ostaje uvijek pitanje građanin će to u određenom dijelu nadomjestiti drugom potrošnjom. Ali ostaje pitanje što učiniti sa problemima u državnom proračunu? E vidite, tu više nemamo odgovornost. Tu se mi razlikujemo. Da li ste se pitali draga moja gospodo da je 2003. godine izdatak za plaće bio 14,3 milijardi, da ga u ovom proračunu imate 23,4 milijarde. 9 milijardi više. Netko bi rekao a u, lijepo, povećane su plaće. Ne nije istina, nisu povećane plaće, jer da su povećane plaće bili bi drukčiji odnosi, zadovoljniji ljudi. Nisu povećane plaće, povećani su zaposleni, enormni broj zaposlenih. Da, to ministar nije znao zaustaviti. U tom dijelu mi pokušavamo otvoriti rasprave. Gospodo, gdje je vaša odgovornost za neregularno zapošljavanje, enormno zapošljavanje, za stvaranje bremena u proračunima i prema građanima Hrvatske i prema hrvatskom gospodarstvu. Da, stvorili ste ga 9 milijardi. Toliko vam je više plaća. A znate koliko su osnovice samo rasle? Osnovice su rasle za negdje 28%, a ovaj porast je 68%. Tko je to kriv? Gdje su te reformske snage ove vlasti koja nije smjela to dozvoliti? Gdje je ministar koji to nije smio dozvoliti? Jer mora znati da to ne može platiti ni građanin, da to ne može platiti niti gospodarstvo, niti hrvatsko gospodarstvo. To gospodarstvenici govore. To ne želimo čuti, ne. Krivi su oni iz 2003. Krivi su ovi suludi prijedlozi. Mi ćemo ugroziti građane. Ne! Građani moraju jasno znati nekontrolirani proračun, nekontrolirano zapošljavanje, neodgovorno ponašanje. To su razlozi zašto danas ne možemo razgovarati o međustopi. To su razlozi zašto građani moraju biti zaista zabrinuti, jer ova Vlada nije znala biti odgovorna u svojoj ekonomskoj politici, nije znala ni o svojoj proračunskoj politici i zato osim argumenta straha mi o tome ne možemo razgovarati, ne možemo razgovarati. To je naš problem. Naravno, ministar samo zna netko mu je stvorio troškove, netko mu je enormno povećao troškove i draga moja gospodo dajte mi novce. Njega zanimaju samo novci, neodgovorno, neodgovorno. I u tome mi tvrdimo neodgovorno i tu se razlikujemo. Ne moramo se mi slagati. Pa moraju biti različite te politike među nama. Znate, stvoreno sto i nešto agencija. Svaka još ta agencija je nametnula svoj parafiskalni namet. Tko ga plaća? Privreda.

Hvala. Imamo prije nego dam ministru riječ, imamo dva ispravka. Prvo je Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče, pa želim ispraviti netočan navod kolege Linića koji je rekao da imamo dvije oprečne situacije. Nemamo dvije oprečne situacije kada govorimo o promjeni stope PDV-a, već je kolegica Opačić rekla da je promjena stope PDV-a sadržana u predizbornom programu Hrvatske demokratske zajednice, znači da se u tome slažemo, da ste okoristili i naš program, vjerojatno ovaj prijedlog prepisali iz predizbornog programa Hrvatske demokratske zajednice, a razlika je samo u tome što što Hrvatska demokratska zajednica sa svojim koalicijskim partnerima koristi jedan sustavni pristup kako to veli reći kolega Goran Marić, sustavni pristup u rješavanju ovog problema, a za što zahvaljujući građanima Republike Hrvatske imamo na raspolaganju ovaj mandat u 4 godine za razliku od vas u SDP-u. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo još jedan ispravak, gospodin Boris Kunst. Hvala lijepa. Pa, bilo je više netočnosti. Prva netočnost, nije točno ovo što vi kažete da plaće nisu rasle. Prije svega, prosječna plaća, neto plaća početkom 2003. godine iznosila je 3 270 kuna, danas iznosi 5 270 kuna, tu je negdje. Znači, ja ne znam da li je to raslo ili nije raslo, kako bi to mogli prikazati. Onda hoćete reći kako je danas katastrofično živjeti loše i tako dalje. Eto vam podatak na koji ste se u vašem uvodu pozvali za košaricu četveročlane obitelji. Početkom 2004. godine u Zagrebu, zato jer bi inače mogli govoriti i o drugim gradovima koliko iznosi četveročlana košarica, je iznosila 6 044,27 kuna početkom, a sad iznosi, to ste vi iznijeli podatak, 6 303 kune. Znači za 303 kune je porasla od 2004. do 2009. A vi pričate o takvom katastrofičnom stanju. Nije ništa teže živjeti danas, bez obzira na ovu recesiju, koja je činjenica da ljudi dobro ne žive, nego što se živjelo negdje u periodu od 2001. do 2003. Ništa lošije, koliko hoćete podataka, to mogu dokazati. E sad, normalno da situacija da bi bilo bolje, ali drugo, ako već hoćemo, a zašto vi ne bi obzirom da imate takvu mogućnost kao stranka koja predlaže ovaj zakon i utjecali da se smanji prirez u Gradu Zagrebu. Pa i njime bi se olakšalo ljudima živjeti, građanima koji plaćaju itekako skupe troškove u ovom gradu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Obavještavam da je u 13,45 prošlo vrijeme za prijavu raspravu od 10 minuta. A sada u ime Vlade, gospodin ministar Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Kad nemate argumenata onda opalite po svemu, pa tako i kolega Linić. Ja ni u jednom trenutku nisam rekao da nešto Europska unija ne da. Ali dozvolite mi da kao predstavnik Vlade i ministar financija imam pravo vas upozoriti da ste predložili nešto što je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima koji su u Europskoj uniji. Ako to nemam pravo, onda mi vi to recite, pa ja to neću napraviti ovdje, napraviti ću negdje drugdje. Prema tome, niti u jednom trenutku ja nisam rekao da Europska unija ne da, ali ja vas moram upozoriti da ste predložili nešto, a da niste pročitali zakonodavstvo Europske unije. To je vaš problem, Vlada je na to vama jasno odgovorila, vi niste ni u jednom trenutku dali protuargument da je to tako. Druga stvar, ovo oko plaća, pa gospodine Liniću, ja znam što ste vi radili dok ste bili, ljudima ste rezali plaće, ovako onako, međutim ne stoji vam argument da se povećala masa plaća isključivo zbog povećanog broja zaposlenih. A znate vi koliko bi se desetina tisuća novih ljudi zaposlilo? I to naprosto nije istina, međutim, vi iziđete, kažete i jednostavno neću reći onu riječ ostanete živi, ali to ostane tako. Druga stvar, agencija. Da li su te agencije želja Vlade Republike Hrvatske ili su te agencije posljedice nečega što trebamo napraviti. Ne možete reći da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je izmišljotina Vlade Republike Hrvatske. Ne možete to reći. Mi možemo nabrojati niz drugih takvih agencija, prema tome, nemojte kad govorimo o porezu na dodanu vrijednost govoriti o nekim stvarima koje nemaju veze s tim i na kraju krajeva, nitko od nas ne straši građane Republike Hrvatske. No ono što je istina, predložili ste tri zakona koja nose 15 milijardi što smanjenih prihoda, što povećanih troškova u državnom proračunu. To je nešto što naprosto ne možete osporiti i ako ja kažem da to nosi deficit od 15 milijardi, vi kažete da ja strašim hrvatske građane. Ja nemam namjeru nikoga strašiti, ali imam pravo i slobodu nekoga upozoriti. Druga stvar, vi ste preiskusan i predugo ste i u politici i u ekonomiji da ne bi znali da u ovom trenutku kad bi se dogodio deficit od 6%, da bi 15 milijardi bilo nemoguće naći na financijskom tržištu. To je nešto što vi nećete priznati, a to jako dobro znate, jer kad bi to priznali, onda bi praktički dezavuirali ovo što ste predložili. Druga stvar, ne možete uspoređivati Hrvatsku sa nekim starim članicama Europske unije iz nekoliko razloga. Prvo, snaga i moć njihovog financijskog tržišta koje će pomoći da se isfinancira kako deficit iz države, tako i poduzeća. Nažalost, Hrvatska nema tako moćan financijski sustav iz razloga što je država takva kakva je. I nemojte biti kontradiktorni sami sebi. S jedne strane pričati da Hrvatska uzima novce od gospodarstva, a s druge strane kad vam paše neka Hrvatska Vlada donese mjere kojima će financirati … /Govornik se ne čuje./ … Nitko od vas, vrlo interesantno neće reći da smo mi osigurali HBOR-u skoro 500 milijuna eura kredita isključivo za financiranje i poticaje malog i srednjeg poduzetništva, infrastrukture i poljoprivrede i najveći dio tih kredita će još ići u subvencioniranu kamatu koja se subvencionira iz državnog proračuna. To su mjere ove Vlade što se tiče gospodarstva. se ne razumije./ … i zaduživanje. Gledajte, vi ste otišli sa čela ove države, ostavili ste nominalan deficit od 14 milijardi kuna. Znači, država se morala zadužiti 14 milijardi kuna da bi to isfinancirala. Danas je deficit ove države negdje 2 milijarde 700, 2 milijarde 800, govorim o središnjoj državi. Dakle, nominalno 10 milijardi manje i za tih 10 milijardi se Hrvatska država treba manje zadužiti i tu je razlika između vaše i naše politike. Druga stvar, vi meni govorite o urednosti javnih financija. Pa znate što, mislim to je ono što smo zatekli i što imamo danas, to su dvije stvari koje se ne mogu usporediti. Ostavili ste proračun sa 300 i još nešto podračuna na kojima se nalazilo novaca o ho, ostavili ste parafiskalnih nameta u HBOR-u koliko hoćete i vi danas. Mogu vam reći. u prosjeku je to bilo 800, 900 milijuna. Na tim podračunima koji su bili sa strane, a istovremeno se moj prethodnik morao zadužiti kratkoročno da bi isplaćivao mirovine i plaće. Dakle, toliko o tome kako je danas, kako je ovako. I bilo bi mi drago da ste mi jednim argumentom dokazali da se ne zna kuda se novci troše. No kažem, vaš nastup je takav, vi imate pravo na to, ali nemojte oduzimati ni meni pravo kao predstavniku Vlade da kažem našu istinu. Druga stvar, ne možete reći da Vlada nije predložila određene mjere, predložit će ih i sukcesivno će ih predlagati kako bude trebalo. A što se tiče zahtjeva poslodavaca, mi smo imali predsjednik Vlade i ja sa čelnicima Hrvatske udruge poslodavaca prije 10 dana sastanak. Nakon toga je bila zajednička izjava koja je dijametralno suprotno od ovoga što vi govorite, dijametralno suprotna. To što neki pojedinci zbog svojih političkih ambicija pričaju razno razne stvari, a istovremeno imaju mjesečnu plaću što jedan djelatnik u Poreznoj upravi nije u stanju zaraditi za tri, četiri godine, to vas nije briga to ćete pričati u jednom drugom trenutku. Ali to su istine. I prema tome, malo odgovornosti ne izrečenim riječima nikome ne bi škodilo, jer sve se ovo negdje vani piše, sve financijska tržišta bilježe i kada Hrvatska bude išla u izdavanje … vani onda će se to itekako bilježiti. Prema tome, ne želim nikoga plašiti jer nećete vi pregovarati o tome, nego ću ja pregovarati i snositi odgovornost. Hvala dragom Bogu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravke, prvo potpredsjednica Željka Antunović Izvolite. Prvo netočno je gospodine ministre da vi znate što je radila SDP-ova Vlada u svom relativno kratkom mandatu, Hvala. u te četiri godine svog mandata dovela na pristojnu razinu s koje ste vi dalje nastavili raditi. Na žalost opet kao što vidimo danas u suprotnom smjeru. Netočno je da mi kao predlagatelji ne poznajemo europsko zakonodavstvo ili bilo koje uvjete u kojima se nalazi hrvatski proračun i hrvatska Vlada. Točno je naprotiv da s pozicije oporbe pokušavamo i to nekoliko mjeseci učiniti nešto da zaustavimo negativne trendove s kojima se suočavamo u Hrvatskoj kao što je točno da Vlada sve to vrijeme samo najavljuje mjere, a još ni sa jednom nije izašla. Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ispravit ću kolegu Šukera u jednom navodu koji je rekao da se ne može usporediti ono što je naslijedio s ovim što je danas. Ja se slažem da se ne može usporediti dug Hrvatske od 18 milijardi eura sa dugom od skoro 40 milijardi eura i da se ne može usporediti trošak administracije koja danas kao što je kolega Linić rekao skoro 70% veći nego što je bio tada. Te stvari su neusporedive i zbog toga što jesu neusporedive danas se ne možemo nositi sa situacijom u kojoj se naša zemlja nalazi.

Netočno tvrdite ministre da povećanje birokratskog aparata nije bilo tako veliko i da nije prouzročilo takvu štetu u proračunu. Ukupni rashodi za zaposlene u posljednjih 5 godina HDZ-ove vlasti povećane su za čak 9 milijardi kuna. da se povećala samo osnovica za plaće, to je ono usklađivanje plaća u … sa dogovorom, a da se nije povećavao broj zaposlenih, porast sredstava za plaće bio bi samo 3 milijarde kuna ovako on je 9. Za tu razliku da niste u državni aparat zapošljavali rođake, prijatelje, stranačke drugove i sve one čija je gladna usta trebalo namiriti, vi biste danas u proračunu imali dovoljno sredstava da pomognete gospodarstvu i da pomognete građanima, između ostalog i prihvaćajući i SDP-ove prijedloge zakona. I ispravak gospodin Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Gospodine ministre nepodnošljivo i iritantno za vas vjerujte sasvim kontraproduktivno spominjanje onoga što je tko gdje kada zatekao, kada već inzistirate. 2000. godine zatekli smo Hrvatsku sa negativnom stopom rasta. Mi smo zatekli zemlju u recesiji. Zemlju sa pola milijuna nezaposlenih, potpuno izoliranu državu. Ostavili smo zemlju uređenu pred vratima Europske unije, financijski stabiliziranu, svih onih 17 milijardi dubioza koje smo zatekli smo riješili i gospodine ministre ta je Hrvatska u civilizacijskom smislu napravila gigantski iskorak kada već spominjete. 7 godina dobrih godina su posljedica posla kojega smo obavili u tih 4 godine krvave, teške, sa velikim odricanjima i sa reformama koje smo proveli. Opet ćemo zateći bojim se nakon vašega mandata, opet zemlju u recesiji, ovoga puta ju naprosto ne možete izbjeći zbog toga što više niste sposobni zadužiti zemlju, jer smo došli do razine kada to više nije moguće.

7 dobrih godina I sada je na redu u ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Josip Friščić i potpredsjednik Hrvatskog sabora. Izvolite. Gospodine predsjedniče, ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega vas želim pozdraviti. Jučer i danas klub HSS-a vezano uz dva zakona koja su boli na raspravi ovaj danas i nekoliko onih koji se najavljuju njih iščitavamo i promatramo u jednom ozračju u kojem živimo, u kojem život teče i nas i naših građana s jedne strane zahvaćeni i krizama i recesijama a jednako tako u pripremi za predstojeće lokalne a vidimo već i predsjedničke izbore. Zasigurno premalo je ovdje izgovoreno riječi o onome što je dobro. Svi ili mnogi govornici su govorili u Hrvatskoj nema dotoka stranog kapitala, u Hrvatsku ne dolaze novi poduzetnici. Dragi moji prijatelji neće oni doći ako ćemo ovakvu klimu i sliku u Hrvatskoj slati vani. Ovi jučer i danas davane su i formule i stručna tumačenja i što je to kriza, i što je recesija. A ja mislim da bi neki htjeli najbolje da to sve skupa nazovemo katastrofom. do katastrofe nije došlo. Mi moramo biti svjesni toga jer to mediji prenose, to vijesti govore da su zasigurno mnogo snažniji i mnogo jači u svijetu došli u situaciju da donose mnogo rigoroznije mjere nego što su to naše bile ne zato što su to htjeli nego zato što su ih prilike na to natjerale. Ali jednako tako treba ovdje reći i želim to naglasiti neki su se i s pravom i ja želim da govorimo pred hrvatskom javnošću i građanima jer zahvaljujući njihovom glasu mi ovdje sjedimo, ali njima i trebamo reći i ponoviti da Hrvatska financira svoj dug za razliku od nekih zemalja koje to više nisu mogle, da hrvatski bankarski sektor je ostao neoštećen, ali nije to samo bankarski sektor, to su hrvatski građani. Pa zahvaljujući i raspravi u ovom Saboru, zahvaljujući i donošenju hitne mjere i zahvaljujući povjerenju u državu odnosno Vladu. Jer da su naši građani otišli pred banke, izvukli iz njih 130 milijardi svoje štednje nema tog ministra financija, nema te Vlade i tog premijera koja može svojim mjerama, potezima ili Sabor zakonima sačuvati financijski sektor. Na sreću, to se kod kod nas nije dogodilo. Prije mjesec i pol dana donašali smo u ovoj prostorniji u sabornici proračun i dio rasprave koji je zasigurno tada trebao biti je izostao a sada smo otvorili kroz ova tri zakona i najavi kroz idućih dvadeset rebalansa proračuna jer svaki prijedlog ili smanjuje prihode ili povećava izdatke. Lijepo je to govoriti građanima mi ćemo vam više dati i mi ćemo vam manje uzeti, pogotovo ako nisi odgovoran da to treba i stvoriti, da sve to skupa valjda kroz neki drugi kanal treba doći prije svega da bi se moglo dati a zatim jednako tako da bi se stvarali uvjete za stvaranje. Govorilo se ovdje i dobro je da se vodi bitka i govorimo o potrebi čuvanja svakog radnog mjesta ali onda u niz rasprava je očito pronađena kategorija po kojoj svatko može udariti. To je administracija jer tu kao nisu svi naši, tu nisu naši državni službenici nego tu su njihovi i naši pa ćemo mi njihove otpustiti. HSS i moj klub, i ja osobno ne zalažemo se za otpuste, zalažemo se za efikasnu državnu administraciju jer ona nam treba, ona treba poduzetniku, ona treba građaninu, ona nam treba svima skupa. Govorilo se ovdje o istoj kategoriji na tri načina jer ne jedan put je ponovljeno, izrečeno da poduzetnici vrište sa Šukerom da im donese određene mjere. Onda je rečeno da ćemo im olakšati situaciju smanjenjem poreza na dobit ali budući su to tajkuni, prevaranti, lopovi iz pretvorbe i privatizacije mi ćemo njima zahvatiti tako da je riječ o dividendi kao da se to ne govori u pravilu o istoj skupini ljudi. Nema iz šupljega u prazno gospodo draga. Govori se ovdje da bi bilo vrlo transparentno prema tržištu reći da imamo nižu cijenu rada, ali onda smanjimo zahvaćanje iz plaća pa povećajmo zahvaćanje od poduzetnika kao da on u svojoj fakturi posebno fakturira cijenu rada, pa onda cijenu materijala, pa cijenu kapitala i onda mu se to na taj način plaća. On prodaje proizvod ili uslugu i sa svojim proizvodom i uslugom on je konkurentan. Govorilo se ovdje i prijedlog je kako bi bilo zgodno i dobro da smanjimo i uvedemo diferencirane stope ovim zakonom vezano uz PDV što zasigurno svatko od nas na kraju želi da mu nešto bude jeftinije. Ali mi moramo znati da smo mi takve poteze imali, da smo imali mi i niske i bez stope za aute, onda su se preprodavale dozvole za uvoz. Da smo mi uveli na određene kategorije onda su to oni drugi iskoristili pa smo morali zaposliti neke druge službe da utvrde tko tko je to i kako radio. Sjetite se samo zadnjih smanjenja dok je bilo rečeno da ovaj narod ne čita dovoljno, da mu nisu dostupne novine pa smo smanjili PDV, nijedne novine nisu pojeftinile, mnoge su još i poskupile a ljudi čitaju koliko čitaju i ono što žele čitati. Puno se raspravlja o energentu i govorilo se ovdje da li netko straši ljude ili hrabri ljude. Ja želim reći naša je uloga i zadatak da hrabrimo ljude i baš kada je riječ o plinu njih treba hrabriti. I vezano na ono što je pred nama ovo proljeće to su lokalni izbori jer Vlada, ministarstvo, INA i MOL stvaraju uvjete da se do plinske stanice pred svakog distributera a to je na par sto metara ili koji kilometar do našeg građanina dotjera plin po cijeni pod kunu i a onda ga građani u svojim fakturama dobivaju od 2,50 do 3,00 kune. I sigurno je da tu ima prostora. I sigurno je da građane treba ohrabriti da kažu plaćati ćemo do toga ili biti biti ćemo s onima koji će nam to promijeniti. Sigurno je, a ovdje je govoreno, da prihvaćanje određenih rješenja dovelo bi u kolaps neke djelatnosti. Usuđujem se to reći jer kod rasprave o proračunu, kroz rasprave u zdravstvenom sustavu nitko nije negirao da postojeći nivo zdravstvenih usluga košta između 23 i 24 milijarde. Nitko nije rekao da ima recepta bez dopunskog zdravstvenog osiguranja i dodatnih izdvajanja iz proračuna kako ta sredstva osigurati. I ja vas sada pitam, uzimanjem 9 milijardi iz ovog sustava to je ponovno kolaps toga sustava. Možda on može preživjeti nekoliko mjeseci, možda i godina, neće se plaćati faktura, neće se namirivati lijekovi, itd. ali dugoročno ne može. I zato bez obzira na sve nisam zagovornik i nikada neću dići ruku za to da zatvorimo oči i zato što bi nam se negdje to dopalo. Dobro je, mi kroz ove zakone koji su predloženi otvaramo jednu drugu reformu počinjemo o njoj govoriti jer će za nju jednog dana biti kriv. To je onaj drugi stup koji očito da se izmaknuo, ali to je jedna druga priča. Sigurno da taj stup mi nećemo ojačati ako ćemo zdravstvo dovesti u probleme. Promjena poreznog sustava, pa svaki proračun i onaj koji je radio proračun i onaj koji je radio proračun najprije pred sebe uzme zakonsku regulativu. I on je rađen temeljem te regulative i da li ima mjera, ovdje smo imali pauzu kada se ocjenjivalo ima li Vlada pravo predložiti onakovo smanjenje koje je ministar došao i predložio ovdje k nama, da ne idemo u dug jer se već tada iščitavalo da će se krediti krediti teško moći naći. I opredijelili smo se za to. Možda s premalo rasprave, ali smo se opredijelili jer smo znali i to su te mjere i to je način kako treba reagirat, to je ono što ćemo kada do toga dođe uvijek znati i prepoznati i podržati. Sigurno je da, i tu se svi slažemo, mi ćemo pojedinu regulativu vezanu na svoj porezni sustav trebati mijenjati. I ja se slažem sa gospodinom Linićem kada je rekao mi moramo i mijenjati uopće se ne razumije./… to su imovinski porezi. Ali i on kao stručnjak će se sigurno složiti da nema zemlje koja je uvela imovinske poreze prije nego što je ustrojila tu evidenciju a za to je najmanje u tri godine potrošila nekih 7 godina. Prema tome to nisu potezi i mjere koje mogu dati ili koje se mogu implementirati u jednom kratkom periodu, vremenu i roku a do toga ono što je utvrđeno, predviđeno kao izdaci da to treba i da to može čekati. I zato mijenjati ćemo mi i Zakon o PDV-u. I to nije, to nije niti ministar rekao da se neće raditi, ali ćemo tada razgovarati ako, ja vjerujem u dobroj mjeri i tada će biti šanse i za dio ovoga što se ovdje govori. Ako trebamo uvesti porez od najmanje 5% na kruh i mlijeko onda ćemo osloboditi pelene ili nešto drugo i voditi računa da taj građanin neće biti dodatno opterećen ili da se u njegov džep neće gurnuti ruka. Ali to je nešto što ja očekujem i vjerujem da će nam pripremiti i naša i naša Vlada i ministarstvo financija. Zato Klub HSS-a ovakav prijedlog i ovakve parcijalne zahvate u proračun neće podržati, hvala Hvala. Imamo ispravaka. Prvo je zastupnica gospođa Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Pa gospodine predsjedniče, pa kolega Friščiću vi ste rekli da bi u ova dva dana ove rasprave da se pokazuje da bi neki htjeli da situaciju u Hrvatskoj nazovemo katastrofom. Gospodine Friščiću ne, raspravljajući o ovim temama i ovim zakonima ova dva dana sada, ovdje u Saboru, mi ustvari želimo da se vi i slični vama vaši kolege ovdje u Saboru ali i ovi u Vladi konačno probudite, gospodine Friščiću, bojim se da niste jer kako se ne varam jučer iz vaše stranke baš nitko nije našao potrebu da raspravlja o ovoj problematici. to što vi sada radite, to što ne činite ništa ni vi ni Vlada u kojoj ste član, e to je ono što nas može dovesti do katastrofe. **Bebić, Luka Hvala lijepo. Gospodin Friščić je rekao, u svom izlaganju zbilja je pokrio široki spektar, nije se ograničio samo na ovo, ali zbog toga je puno ispravaka koje bi trebao sada reći jer je dosta netočnosti rekao ono što ću ispraviti je gdje ste bili kada se donosio proračun. Mi smo ovaj zakon uputili prije proračuna u sjednici kada se donosio proračun, kolika je budnost vaša, vaše Vlade, govori o tome da ste to odgodili za dva mjeseca ili za mjesec i pol dana i time doveli nas sve u situaciju kada je situacija puno gora nego što je bila prije mjesec i pol dana. Toliko o vašoj budnosti a naša budnost se dokazala sa time da smo sve te zakone pripremali puno ranije nego što je Vlada uopće počela razmišljati o krizi. Hvala. Gospodin zastupnik Davor Bernardić, ispravak. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani kolega Friščić u nizu netočnosti ispraviti ću samo jedan. Rekli ste da je lijepo govoriti građanima o problemima. Ne, to je upravo suprotno, nije lijepo govoriti građanima o problemima, ali je odgovorno. Nije im lijepo govoriti da su im plaće u 2008. realno palo, nije lijepo govoriti da im 720 tisuća ljudi živi u siromaštvu. Nije lijepo govoriti da je 11 tisuća ljudi ostalo u zadnja tri mjeseca bez posla. Vi imate pravo na stav da je situacija u Hrvatskoj fenomenalna, ali dopustite da mi imamo pravo na stav da o problemima treba govoriti. Luka (HDZ)** Hvala. Koliko se sjećam, govorio je da trebamo ohrabrivati ljude. I četvrti ispravak, gospodin Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Netočno je, kolega Friščiću, da bi usvajanje ovog zakonskog prijedloga kao i ovih drugih, izazvalo kolaps u državi i nelikvidnost. Rekli ste, neplaćanje faktura, neplaćanje lijekova itd. Nelikvidnost je, i bez prihvaćanja ovih zakona, na djelu. Dok mi ovdje raspravljamo, javljaju mi da ovdje u klub SDP-a zovu građani i kažu pitaj Šukera zašto nisu isplaćene naknade za nezaposlene koje isplaćuje Zavod za zapošljavanje, zašto nisu isplaćena bolovanja, ona duža koja idu na teret HZZO-a. Nelikvidnost je tu i bez prihvaćanja ovog zakona. nelikvidnost je tu kao posljedica lošeg rada ove Vlade. To moramo shvatiti. Ovo nije, to je pitanje građana i ne spada u ispravak netočnog navoda. Ali dobro, idemo dalje sa najširim pristupom mogućim. Jedino ću možda intervenirat ako počnemo govoriti o Marsu ili Veneri pa onda to možda nije ipak ispravak netočnog navoda, ostalo bi moglo biti. Na redu je pojedinačna rasprava. Prvi je gospodin Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Drago mi je što ste danas sa nama ovdje i što ste posvetili malo vremena ovim temama koje smo mi evo jučer otvorili, 25 antirecesijskih mjera, nadam se da ćete biti i na preostalima kada dođu u saborsku proceduru. Ono po čemu

a to je da je jedina Vlada koja nije donijela niti jednu jedinu konkretnu mjeru koja bi se bavila ovim trenutkom u kojem se Hrvatska nalazi, a nalazi se definitivno u recesiji. To su svi pokazatelji zadnji statički koji imamo, govore nam o tome da je Hrvatska u recesiji. Nije donijela niti jednu jedinu mjeru prema građanima, niti jednu jedinu mjeru prema gospodarstvu. U biti, da se ispravim, donijela je jednu mjeru, ali ta mjera nije antirecesijska, ta mjera je upravo suprotno. Mjera koja će još više poticati recesiju, a to je da je u dva navrata u prvom mjesecu i sada ponovo uzela novac sa hrvatskog tržišta kapitala, prijeko potreban hrvatskim poduzetnicima… Gospodine predsjedniče, molim vas da upozorite ministra Šukera da ne dobacuje. Molim vas ministre Šuker, dok ste vi govorili ja sam slušao. Imate se mogućnost javiti pa onda ispravljati ono što mislite da nije u redu. Uzeli ste u prvom mjesecu 2,1 milijardu kuna da bi isplatili operativne troškove države… … /Upadica se ne čuje./… I sada ste ponovo uzeli odnosno zadužit ćete se za 750 milijuna eura na domaćem tržištu. A čiji je to novac, odnosno kome taj novac je danas najpotrebniji? I to ne govorim ja, to vam govore iz HUP-a, to vam govore iz Gospodarske komore. Vi možete mahati ovdje iz klupe, ali to vam oni govore gospodine ministre. Uzeli ste prijeko potreban novac hrvatskog gospodarstva kako bi se očuvao barem minimalni rast ili da ne odemo u recesiju odnosno u minus. Ono čega su svjesni svi hrvatski građani danas u Hrvatskoj, šta god tko rekao, je da se danas živi puno lošije nego što se živjelo prije godinu dana. Živi se bez obzira na to koliko vi se trudili ministre govoriti o tome da to nije tako, hrvatski građani dobro znaju da su troškovi života puno veći nego što su bili prije godinu dana. I ove mjere koje je SDP danas usmjerio, znači mjere koje se odnose konkretno na trenutnu pomoć hrvatskim građanima. Prijedlog jučer koji je trenutno htio pomoći hrvatskim građanima da im se neto plaće povećaju, da im se poveća štednja iz koje će se sutra povećavati mirovine i na kraju krajeva, danas da se smanjenjem određenih cijena uštedi još dodatni dio budžeta hrvatskog građana. Ono što nudi hrvatska Vlada je ništa. Nema nikakvih mjera, osim toga da govori da će biti krize, da se trebamo spremiti za krizu, ali kako će hrvatski građani tu krizu preživjeti, hrvatska Vlada ne govori. Građani Hrvatske moraju imati odgovornu Vladu, moraju imati lidership, moraju imati onoga koji će im pokazati kako izaći iz ove situacije. Ali s čime je to ova hrvatska Vlada pokazala da ima ikakvu viziju? Nema niti jedne mjere, osim toga da slušamo iz mjeseca u mjesec predložit ćemo, radi se itd. Pa zar nije čudno zar nije čudno da su svi živi sa nečim izašli osim hrvatske Vlade? Jučer, spomenuo je ministar Šuker Gospodarsku komoru, neki dan poslodavci, ekonomsko vijeće radi, prijedlozi idu na sve strane. Europa ima mjere već 6 mjeseci. Europa je donijela mjere teške 200 milijardi eura, a hrvatska Vlada ništa, kao da će se sve samo od sebe riješiti. Nažalost, svi smo svjesni da to nije tako i da na kraju ćemo platiti cijenu svi mi građani Hrvatske zbog toga što će kriza biti i bolnija i dugotrajnija i trebat će nam više da da izađemo iz nje. A zbog čega smo nespremni, kolega Vidović je dobro primjetio. Sedam godina u kojima se moglo napraviti dovoljno rezerve ministre Šuker, da danas budemo spremni za krizu koja je pred nama. Ali ne može se dovesti zemlju u situaciju krize i očekivati da ćemo uspjeti proći bezbolno kada država nije spremna zbog toga što se rastrošno ponašala zadnjih pet godina. Rastrošno se ponašala zbog toga što, rekao je kolega Linić, neopravdano su se provodila zapošljavanja ljudi. Tu se radi ne o desecima, nego možda 30, 40, 50 tisuća ljudi koje ste doveli u zadnjih pet godina i s time povećali trošak administracije i zbog toga danas Hrvatska nije u mogućnosti se nositi sa krizom. hrvatsko gospodarstvo nije u mogućnosti plaćati troškove Hrvatske države i normalno da onda svi su nezadovoljni. Pa zar nije nevjerojatno da se javljaju ljudi iz, čak članovi HDZ-a, iz gospodarstva koji govore, pa ova politika nije dobra. To treba mijenjati. Radite krive stvari. Pa nije vam valjda stranački kolega neprijatelj da vam to govori preko medija jučer, prekjučer. Morate se gospodine Šuker i vi i hrvatska Vlada osvijestiti i vidjeti da ovako dalje više nećemo moći. Ne želimo, vjerujte ne želimo mi loše sada sada nešto, jer svima će otići stvari u krivom smjeru ne samo HDZ-u, HSS-u itd. Hrvatska je u problemu, a prije svega hrvatski građani koji neće moći podmirivati najosnovnije svoje potrebe i neće moći sutra niti živjeti dostojanstveno od svojih plaća. I zato i danas ova treća od 25 antirecesijskih mjera, danas je predsjednik Sabora Bebić rekao mi imao 50, 50-tak točaka smo imali dnevnog reda. SDP je uputio 25 antirecesijskih mjera. Danas smo uputili u saborsku proceduru od 10 novih točaka 5 koje je uputio SDP, 2 koje je uputila Vlada, pogledajte molim vas nazive tih točaka i vidjet ćete, prijedlozi SDP-a svi koji idu redom usmjereni prema gospodarstvu i građanima i s druge strane zakoni koji govore o štetnosti buke itd. koje je uputila Vlada. Mislim da moramo biti svjesni da se moramo početi baviti onim problemima koje hrvatske građane muče i da im moramo omogućiti da ovu krizu što bezbolnije prođu. što se tiče konkretno ovog zakona, mislim da ne postoji nikakav problem da se ove promjene PDV-a usvoje. Drago mi je da je kolega Friščić rekao da i oni razmišljaju u tom smjeru i da će možda doći prijedlog službeni i od Vlade koji će preuzeti možda ove neke stvari. Nećemo se ljutiti, slobodno uzmite. Ide u interesu hrvatskih građana. Možete što se nas tiče i prepisati zakon i sutra ga predložiti u obliku Vlade. Evo stvarno dobit ćete punu podršku iz našega kluba. Smatramo da hrvatskim građanima pogotovo što se tiče cijena najosnovnijih potreba kao što su su energija, hrana, moramo napraviti dodatni prostor da se smanje ti troškovi, da hrvatski građani mogu lakše preživjeti i da lakše mogu dočekati teška vremena koja se pred nama nalaze. Na kraju da kažem samo ove tri mjere koje smo do sada raspravili, jučer pomoć gospodarstvu 2 i pol milijarde kuna i danas i jučer hrvatskim građanima 9 milijardi kuna koji se ne mogu promatrati samo tako koliko će faliti. Taj novac će velikom mjerom se vratiti u budžet, u proračun kroz PDV, kroz druga porezna davanja. Neće to hrvatski građani spremiti u čarapu i državu ostaviti bez tih prihoda. To je jednostrano gledanje situacije i smatram da ove mjere su realne i da je sav taj manjak u proračunu ja bih rekao nazovi manjak jer bi s druge strane se povećali prihodi može se kompenzirati kroz dodatne porezne prihode, odnosno kroz dodatni i novi prihod iz PDV-a, može se kompenzirati kroz određene preraspodjele i uštede u nekim investicijama u proračunu koje sad nisu potrebne. Ali ono što je najbitnije u ovom trenutku mi hrvatskim građanima moramo pomoći, mi hrvatskom gospodarstvu moramo pomoći jer inače nema izlaza iz ove teške situacije. Hvala. Imamo jedan ispravak prije ministra, a to je gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo moram ispraviti krivi navod. Veli ne želimo mi loše. Ma nije točno. Ovo što slušamo vi prizivate loše. Tjerate i potencijalne investitore. Napravite nešto konkretno. Imate niz načelnika, gradonačelnika. Mi ćemo u Svetoj Nedjelji u ponedjeljak na konferenciji za tisak objaviti da spuštamo cijenu građevinske dozvole, komunalnih doprinosa za 20 do 30%. Pa napravite nešto. Ovo je samo pričanje, naklapanje, vrijeme plakanja. Ali to je Ray Charles puno bolje izveo od vas davno prije. Pa naprosto je smiješno slušati već gospodina Marasa i neke druge iz njegovog kluba da pričaju da je Vlada uzela gospodarstvu 750 milijuna i 300 milijuna. nešto što je naprosto neistina i meni je žao. Ali ako hoćete pričati o javnim financijama, monetarnoj politici uzmite malo zakone pa ih pročitajte pa ću vam moći govoriti. Ovo je jedna koordinirana akcija monetarne i fiskalne politike dug za obveznice koje su a propos istine bile izdate za mandata vaše Vlade. I sad ako vi imate nešto protiv toga, pa to onda javno recite. Druga stvar. 2 milijarde i 100 milijuna u prvom mjesecu je isto tako koordinirani projekat monetarne i fiskalne vlasti da bi se isplatile mirovine i plaće zbog čisto kalendarskog poremećaja koji se je dogodio u prvom mjesecu. I gledajte, ako ste vi protiv toga što smo mi to napravili zajedno sa Hrvatskom narodnom bankom i isplatili mirovine i plaće, onda to javno recite. Međutim, gospodine Maras stvar da vi ne možete neke stvari negirati. I vi danas uopće niste govorili o Zakonu o PDV-u. Pričate neistine, međutim nisu hrvatski građani baš tako naivni. To govorim već po nekoji put. Dakle, morate bit svjesni da ovu operaciju koja je izvršena u dogovoru sa Hrvatskom narodnom bankom i odluku koju je donio Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu se isključivo može provesti za financiranje država. I prema tome, nemojte govoriti da je država uzela novce gospodarstvu. Mi ćemo upravo u 4 mjesecu napraviti drugu stvar. Otići ćemo na međunarodno financijsko tržište, financirati deficit državnog proračuna i potrebe za reprogram koji dolazi u drugom dijelu godine upravo zbog toga da bi ostavili novce hrvatskom gospodarstvu. Druga stvar, gospodin Vidović je govorio o sedam godina. Pa vi ste imali deficit od 6,3%. Vi ste trošili daleko više nego što ste zarađivali. A mi kad imamo danas deficit 0,8 devet, 0,8 ili 9% vi nama govorite o rastrošnosti. Pa deficit je pokazatelj rastrošnosti. Deficit pokazuje da trošite daleko više nego što stvarate i na svu sreću pa smo napravili fiskalnu konsolidaciju, ustrojili državnu riznicu, ustrojili niz kontrolnih instrumentarija u javnim financijama. Inače pitaj Boga što bi danas bilo s nama. Međutim, kažem s obzirom na ovakve sve izjave sva sreća pa međunarodne institucije rejting agencije dobro znaju što su pojedine operacije središnje države i središnje banke pa neće uzeti ovu vašu majku u obzir. Hvala vam Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod ministra Šukera da je taj novac uzet, hajmo reći tako gospodarstvu, odnosno on je rekao da nije. O tome ne govorim ja. To s kim god sam razgovarao iz bankarskog sektora to govori. Ne, ja znam s kim sam pričao, to govore ljudi iz bankarskog sektora, a da je to vrlo lako objašnjivo, pa to je znači novac sa hrvatskog tržišta kapitala. A gdje se zadužuju A gdje se zadužuju za te 2 milijarde i 100 milijuna kuna, gdje se zadužuju hrvatske tvrtke nego na našem tržištu. Vi ste da bi platili operativne troškove države u prvom mjesecu zadužili sa 2 milijarde i 100 milijuna kuna na hrvatskom tržištu kapitala i uzeli na taj način novac prijeko potreban hrvatskim poduzećima. jednostavno argumenti ni jedan ni drugi se ne prihvaćaju. Jedino za to jedan zid i što ćemo sad, nego samo hajmo ovo ispričati što imamo i tako. Je li? Evo, i gospodin Zdenko Franić, Ispravljam netočan navod gospodina ministra Šukera da je SDP-ova Vlada bila rastrošna zbog državnog deficita. Činjenica jest da je dobar dio tog deficita išao na pokrivanje nelikvidnosti koja je naslijeđena od prethodnih Vlada, ako se sjećate siječnja, veljače i dobrih početka 2000. godine, nismo mogli vidjeti u prometu novčanicu od 500 ili 1000 kuna jer su sve transakcije išle solarnim putem, tj. ono lova na sunce, bez da se te transakcije evidentiraju, a činjenica jest da, eto sad smo u sličnoj situaciji jer u opticaju gotovo tih novčanica ne možete vidjeti, pa se pretpostavlja da opet se mnoge transakcije rade u kešovini. Kad bi se to spriječilo, bilo bi novaca i više u državnom proračunu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. ova dva dana ovdje u Saboru raspravljamo o prijedlozima izmjena i dopuna zakona koje je SDP uputio u proceduru još prošle godine na vrijeme. Htjeli smo o tome da raspravljamo ovdje u Saboru i prije nego što je prijedlog proračuna došao na dnevni red, međutim nažalost, evo mi raspravljamo tek na ovoj sjednici u drugom mjesecu 2009. godine i to je ono što se zove opstrukcija prijedloga koji dolaze od strane opozicije. U međuvremenu, Hrvatski sabor, odnosno vi, vladajući donijeli ste proračun kakav ste donijeli i ja bih rekla da vjerojatno jedino danas ministar Šuker zna kako taj proračun izgleda jer u međuvremenu, odnosno u isto vrijeme kad i proračun donesene su ustvari i protuustavne odredbe Zakona o izvršenju državnog proračuna kojem se omogućilo da Vlada bez znanja Sabora po svom nahođenju prebacuje sredstva iz kolone u kolonu kako smatra da je u tom času potrebno, a bez da o tome prije obavijesti Hrvatski sabor. Tako da o tome kakav nam je danas proračun, kolika su sredstva unutra, kako se puni ili ne puni, kako se plaća ili ne plaća iz tog proračuna, nažalost vrlo rijetki u ovoj državi znaju. Ne možete nama u SDP-u prigovoriti da nismo upozoravali, da nismo upozoravali ovdje i u ovom Saboru opetovano da nam predstoji teško razdoblje, da treba nešto poduzeti. Tada nam je rečeno i od strane premijera i ministara i to je vas ovdje kolegice i kolega, nemojte samo govoriti, kritizirati, hajde predložite nešto. E pa, SDP je predložio ne samo nešto, predložili smo prošle godine, ali i danas ste u krajnjoj liniji uvrstili u dnevni red 5 novih prijedloga zakona, ubiti sve su to dijelovi jednog cjelokupnog prijedloga paketa antirecesijskih mjera koje je izradio SDP-ov tim ili antikriznih mjera ili nazovimo kako god hoćete. Dakle, predložili smo ovih dana niz zakonskih prijedloga, izmjena i dopuna, niz konkretnih mjera i nekoliko reformi. Ovih dana upozoravaju vas, kolegice i kolege vas i Vladu i razni stručnjaci, poduzetnici oni veći ili manji, kako god tko želi na to gledati i iz crkvenih krugova dobivate upozorenja da valja nešto poduzeti. Odnosno, svi se pitaju što Vlada, da li uopće zna što treba poduzeti. Svjesni smo mi toga. Ja ne mislim da bilo tko u ovoj državi mora biti Nostradamus pa predviđati ne znam koliko unaprijed. Neke stvari se vjerojatno i nisu dale predvidjeti. hajde ovako da kažemo. Pa u svijetu, u Europi, ali i kod nas situacija se ustvari praktički iz dana u dan mijenja. Međutim, u tom svijetu i u toj Europi za razliku od nas, aktualne vlade nešto i poduzimaju. Poduzimaju i prije nego što dolaze do totalnog kolapsa. Vlade se prilagođavaju, čine nešto. A ja vas ustvari pitam što radi Hrvatska Vlada. Kolegice i kolege, vi možete sada ovako sjediti i možete me gledati, možete se podsmjehivati, ali ne pitam vas samo ja, pitaju vas građani ove Hrvatske što poduzimate? Imate li namjeru bilo što poduzeti. Veli ministar Šuker, a uostalom u obrazloženju Vlade piše da nas oko ovog zakona o uvođenju međustope PDV-a ograničava europska direktiva, direktiva koja govori o državama članicama Europske unije. Super. Ja ne znam kad ćemo mi postati članica ali shvaćam ja da mi moramo poštivati direktive, ali znate što. Ja ću ovako sad reći, u svim ovim mjerama koje su europske vlade, vlade pojedinih zemalja svaka i specifično za svoju zemlju donijele, jako bih voljela znati jesu li u svima ispoštivane sve moguće direktive Europske unije, koje one kao države članice Europske unije bi trebale poštivati i ako, nitko ne kaže da ovo što mi predlažemo i ova međustopa mora biti nešto trajno, pa uzmite to, predložite kao privremenu mjeru, kao nešto što će vrijediti, ne znam, u iduću godinu ili dvije godine dana dok ne uđemo u Europsku uniju. da upravo zbog krize koja jeste svuda u svijetu i u našem okruženju i u Hrvatskoj, da nam ne bi Europska unija ni malo zamjerila da u ovom dijelu uvedemo uvedemo jednu međustopu. A što ta međustopa konkretno znači jer odnosi se i na smanjenje stope PDV-a za energente, odnosi se na smanjenje stope za dječju odjeću, obuću, ulja, masti. Pa to vam znači 240 kuna minimalno mjesečno za jednu prosječnu obitelj više prihoda. Evo, to konkretno znači. I sad vi mene ovdje pokušavate uvjeriti, mene i sve nas koji to predlažemo da to nije vrijedno spomena. Zgodno. Recite to građanima Hrvatske da tih 240 kuna koje bi sa ovom izmjenom zakona oni mogli dobiti mjesečno više, da to nije vrijedno spomena. Ministar Šuker kada se obraćao više puta ovdje govorio kako je prošle godine su bile povećanje cijene energenata, pa se u međuvremenu to smanjuje itd. Ja vas pitam, a pitam i ministra što se desilo ovih proteklih mjesec dana? Zar nije poskupio plin cca 20%? Zar nije poskupio benzin, odnosno motorna goriva, lož ulje i to u dva navrata, u dva navrata već. Ja ne znam što će biti za tjedan dana. Jeli to spada u nešto što nije vrijedno spomena? Možda nekima to nije vrijedno spomena. Ali oni o kojima mi govorimo, a to je ponovit ću, trećina hrvatskih kućanstava koja živi na rubu siromaštva ili polovina svih kućanstava u Hrvatskoj koji jedva spajaju kraj s krajem. Kolegice i kolege sada recite da to nije istina, sada recite da sva istraživanja koja su vršenja od agencije izvan Hrvatske, ali i unutar Hrvatske koju je vršio "Caritas" da nisu točna. Recite to njima. Tih 240 kuna o kojima sam govorila tim građanima bi itekako značilo u ovim ipak teškim vremenima koja pred nas dolaze. I na kraju postavljam pitanje sebi ali i vama. Do kada će se u Hrvatskoj Vlada, vladajuća koalicija, odnosno kada će se dogovoriti što je u Hrvatskoj? Je li početak krize, je li kriza, je li početak recesije, je li recesija? Da li krize uopće ima? Jel malo ima, malo je nema. Da li će se donijeti kakve mjere, jel malo će se donijeti, malo neće? E to je ono što ja pitam hrvatsku Vladu i pitam vas ovdje. Jer da ponovim ono što sam rekla i kolegi Friščiću, mi ovdje ne prizivamo katastrofu i ne plašimo ljude, ja ne plašim nikoga. S onima s kojima se ja družim s kojima svakodnevno razgovaram, ali valjda i vi i vi i vi to znate da ih ne treba plašiti, jer oni sami vrlo dobro znaju kako i na koji način uspijevaju preživjeti od mjeseca do mjeseca. A ministar Šuker je ovdje rekao da svatko u ovoj saborskoj govornici ima odgovornost za ono što izgovori. Da ima odgovornost za ono što izgovori, ali bome imamo i odgovornost za ono što pokušavamo učiniti ili činimo ali i za ono što ne činimo. I na kraju ne mogu se oteti dojmu da građani o kojima mi govorimo hrvatskog Vladi nisu bitni. Znate zašto? Zato što je to kategorija građana koja glas u ovoj Hrvatskoj nije dala za HDZ. Uostalom premijer Sanader je u više puta, pa onda i njegovi suradnici iz Vlade rekli da oni jedino odgovaraju onima koji su dali svoj glas za HDZ, a da ih mišljenje drugih ne zanima. Ja samo zaključujem da mišljenje ove trećine kućanstava, odnosno polovine kućanstava koji jedva sastavljaju kraj sa krajem ne zanima ovu Vladu. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo slušajući ovu raspravu na početku ću reći da sama sebe pitam da li gospođa zastupnica uopće živi u Hrvatskoj. … /Upadica se ne Da je sa "Caritasom" jedva sjela ja sam valjda 500 puta. To je jedno. Nije točno zastupnice da ova Vlada ne gleda jednako sve građane Hrvatske. socijalne socijalne kategorije i kroz prošli mandat … je donijela i niz zakona za poboljšanje upravo tih građana koji koji su slabijeg imovinskog stanja. To su i obitelji sa više djece da ne nabrajam i porodiljske naknade koje su vraćene, a vi ste ih uzeli sa troje djece i više.

Nemojte se držati pameti. Građani vrlo dobro znaju tko ste. **Bebić, Luka (HDZ)** Ovo Jugoslavija nije u ispravku netočnog navoda. Prema tome, to je dodatak. Idemo gospodin Markovinović. Izvolite. evo ja moram ipak ispraviti netočan navod, a to je. A to je što je kolegica rekla da nije točno da mi prizivamo katastrofu, prizivate je. svaka je vaša rečenica, svaka vaša riječ. A koliko su vam argumenti tanki vidi se potom, jer je odjedanput vam je relevantno mišljenje "Caritasa", Crkve. "Caritas" vam je do nedavno bio zločinačka organizacija, a o Crkvi da ne govorim. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Idemo dalje. Obavještavam zastupnike ukoliko je to za bilo što relevantna činjenica drugi

Šta se smijete? Što ovo sve iskarikirate na kraju? O čemu god čovjek hoće vi se smijete, ko jako ste pametni svi, a mi smo drugi svi glupi. Jeli tako? Evo ovako. Ne prenosi Hrvatska televizija ovu sjednicu. Možete dakle biti umjereniji u svojim izjavama. Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora. Ma ne smijemo se mi vama, nego ste vi vrlo duhovita osoba i onda izazovete tu i tamo smijeh. I to nije ništa osobno i nemojte to tako shvaćati. Pa meni je evo isto žao što ja '91. nisam mogao dati neke mjere, imao sam samo 11 godina, ali nadam se da mi Božica neće zamjeriti. ovo je danas pričamo o jednom od naših 25 prijedloga. Dva su odbijena, ovo je treći koji nije prošao, a zašto, Zato što su prvi puta to smo mogli vidjeti iz izvješća HNB-a realne plaće pale u lipnju 2008. godine i nastavile padati. Zbog toga što Hrvatska imala 720 tisuća siromašnih, zbog toga što 11 tisuća ljudi ostalo u zadnja 3 mjeseca zbog posla i zbog toga što je udio troškova hrane na 40% u prosječnoj košarici, a stanovanja na 30%. I zbog toga je bitno pričati o tim nekim stvarima, pogotovo o snižavanju PDV-a na osnovne životne proizvode. I tu je bila dvojba od ministra da li je ovaj zakon antiinflacijski ili anatirecesijski. On je i jedno i drugo. A sada ćete čuti zašto je i jedno i drugo. Zato jer je i Europska unija u prvim svojim smjernicama upravo da zaštiti građane od energetskog udara i to se svi slažemo da je inflacija djelom uvezena kao što je i kriza djelom uvezena, no međutim inflacija nije u potpunosti uvezena zato jer je ekspanzivna fiskalna politika napravila da se poskupe cijene roba i usluga i kriza nije u potpunosti uvezena upravo zato jer je nedostatak strukturnih reformi doveo do situacije da ne možemo napraviti nikakav ni maleni pomak u državnom proračunu. Dakle, riječ je o mjeri koja je i antiinflacijska i antirecesijska. Zašto? Zato jer je Europska komisija predložila promjenu direktive za snižavanje PDV-a da bi zaštitila građane još prije šest, A upravo u European Commission Recovery planu koji je težak 200 milijardi eura predviđa se također snižavanje u jednom dijelu radno intenzivnih djelatnosti stope od poreza na dodanu vrijednost. Dakle, i Europska komisija predlaže ova rješenja za iste slučajeve. Dakle, o čemu se radi. Zakon je jednostavan, on je univerzalan. Nismo izmišljali toplu vodu i iskreno mene osobno nije toliko briga niti me zanima kako će živjeti pojedini stanovnik Europske unije, zanima me kako će živjeti hrvatski građanin građanin ali me zanima ako stanovnik Europske unije, ako Vlada Europske unije, ako svi relevantni politički subjekti tamo imaju rješenja da i mi uzmemo ta rješenja i da ih primijenimo, i zato smo mi to predložili. Mi nismo izmišljali toplu vodu i ne mislimo da smo najpametniji na svijetu ali moramo, svjesni smo toga da moramo ponuditi neke mjere i moramo ponuditi rješenja. Direktno da kažem primjena ovog zakona kad ga izglasamo, nadam se da ćete nas možda i podržati, bi direktno već prvi dan po izglasavanju zakona tj. po stupanju zakona na snagu smanjila cijenu ulja i nafte, dječje hrane, dječje odjeće, obuće i pelena, prirodnog plina, električne energije, grijanje i goriva za 10%, već u startu za 10% bi omogućila niže troškove života hrvatskim građanima. Ja ću vas podsjetiti da ste vi u predizbornom programu 2003. također predvidjeli promjenu stope PDV-a i to s 22 na 20% koju do sada niste ostvarili, prošlo je šest godina i ovo jedan od načina kako vam i mi pomažemo da vi realizirate svoje predizborno obećanje barem u jednom dijelu, a treba. zakona u paketu znače veće plaće 500 kuna odmah, manje troškove života zbog 10% nižih cijena ovih proizvoda, više investicija i veće mirovine. I to su četiri efekta od ova tri zakona i tako ih treba promatrati. I naša intencija u predlaganju zakona nije bila da mi opterećujemo državni proračun, da napravimo nešto nego da konačno postanete svjesni da se u Hrvatskoj mora nešto napraviti. Vidović je govorio o sedam dobrih godina, predsjednik Sabora Luka Bebić je govorio o pet dobrih godina i ja se slažem i da je bilo pet i da je bilo sedam. No međutim, u razdoblju dobrih godina treba se štedjeti. Treba se štedjeti da bi se moglo imati fleksibilniju fiskalnu politiku tj. fleksibilniji proračun u razdoblju koje dolazi i to je osnovna poanta i intencija. Mi smo vam predlagali tokom zadnjih pet, šest godina tisuće i tisuće amandmana. Nije bilo prostora za prihvaćanje nijednog. Hrpetinu, stotinjak zakona, nije bilo prostora za prihvaćanje nijednog. To znači da i najmanja intervencija u državni proračun kompletno ruši tektoniku državnog proračuna. To nije dobro. To znači da je proračun prenategnut, on je tektonski nestabilan i to je zapravo i izuzeće izvođenja izvođenja strukturnih reformi u vremenu kad su se one mogle izvoditi a mogle su se izvoditi na valu gospodarskog rasta kada smo imali više novaca i kada smo stvarali a ne mogu se provesti reforme koje su nužno potrebne danas kada nemamo novaca. I to je osnovna poanta priče. Teško je sada napraviti …/Govornik se ne razumije./… pa ja se slažem da je teško. Pa ja se slažem da je teško intervenirati u proračun ali konačno se mora nešto početi napraviti da se reforme provedu i intencija ovog zakona je upravo i ta jer meni se proračun čini i djeluje mi poput upaljenog mišića, gdje god takneš boli. I nažalost, to je praksa koju treba mijenjati i zato su ta tri naša zakona u još jednom ponavljam u intenciji da odmah omoguće veće plaće i manje troškove života, veće investicije i veće mirovine u budućnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Samo jedan ispravak netočnog navoda u nizu netočnosti koje je gospodin izrekao. A to je da je netočno da vaši amandmani nisu mogli biti uvršteni u proračun nego je bilo nemoguće ih uvrstiti s obzirom da su bili neopravdani. Htjeli ste skinuti Sigurnosno-obavještajnoj službi sve pa i više nego što je planirano za njih, htjeli ste policiji skinuti više nego što je planirano za Ministarstvo unutarnjih poslova a s druge strane ste tražili sigurnost građana, s druge strane ste tražili da rade svoj posao, s druge strane ste tražili da budu na ulicama. Mislim, o čemu govorite ako niste uzeli stranu proračuna i opravdali svoje težnje da kroz proračun želite ravnomjerno zastupati interese svih građana i pozicije svih institucija u Republici Hrvatskoj da pravovremeno i pravovaljano rade. Nemojte mislim insinuirati pred ovim Visokim domom jer stvarno je vidljivo iz onoga što ste predlagali. Ispravio bih netočan navod kolege gospodina Bernardića. Tisuće i tisuće amandmana koje Vlada ne prihvaća. To jednostavno nije točno. Kolega nije bio zastupnik u onom prethodnom mandatu ali može pitati starije kolege. To jednostavno nije točno. Radi se o kvaliteti amandmana. Kad je amandman bio kvalitetan Vlada ga je prihvatila. A što se tiče zahvata u državni proračun kolega Bernardiću pa građani ne žele vaše zahvate, oni vam već dva puta uzastopno govore mi ne želimo da vi imate išta sa državnim proračunom. Da su htjeli vaše zahvate rezultati izbora bi bili drugačiji. Na redu je gospodin zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre, državni tajniče. Evo, obzirom da smo se naslušali jučer svega i svačega obzirom da je danas i petak ja ne ću govoriti o onome što sam mislio nego ću se osvrnuti samo na nekoliko riječi i na sve nelogičnosti koje smo danas i jučer čuli. Naravno, danas ću se osvrnuti na ovaj vaš zadnji zakon. A zašto sam rekao da je nelogičan? Pa nelogičan je upravo što to predlažete danas kada je Hrvatska u ovako teškoj situaciji, kada se cijeli svijet nalazi u recesiji vi danas tražite promjenu odnosno predlažete novi zakon gdje bi umanjili prihode državnom proračunu za 2 milijarde i 200 milijuna, ili bolje rečeno kroz vaš antirecesijski program cirka 15 milijardi. To doista svakom razumnom čovjeku u današnjem vremenu nije jasno kako i na koji bi način ovo resorno Ministarstvo financija, hrvatska Vlada mogli provesti u 2009. godini. To je sigurno samo vama jasno i vi sigurno imate svoj program no on je utemeljen isključivo danas kako bi se vi javnosti i građanima jer puna su vam usta građana dodvorili na bilo koji način. Ja doista govorim iskreno, vi znate da je to tako, ali naravno nećete priznati. Prije svega ako znamo da nam je trošak proračuna 80 milijardi fiksni, ako istovremeno znamo da bi vi kroz svoj antirecesijski program umanjili proračun od 15 milijardi kuna, pa ja vas pitam poštovani prijatelji kako i na koji način bi se išta gradilo u Hrvatskoj kako bi bilo koje kapitalno zadanje mogli započeti ako ste vi tako danas štedljivi, ako vi danas tako volite građane. A istovremeno kada ste bili na vlasti, ne sjećam se koje je to godine bilo, davno je to bilo, niste znali primijeniti niti sličan antirecesijski program jer i tada je Hrvatska već bila u poteškoćama . Prema tome, u današnje vrijeme kada cijeli svije govori o krizi vi istovremeno optužujete hrvatsku Vladu, istovremeno predlažete smanjenje proračuna, istovremeno tražite a vi ste upravo oni koji ste vatru kurili ispod sindikata i tražili povećanje 6% dohotka za državne službenike istovremeno zanemarujući da postoje i drugi službenici. Istovremeno zanemarujući da postoje oni koji su danas dobili otkaze ne zato zbog Vlade Republike Hrvatske nego zbog svjetske krize. I niste se zapitali poštovani prijatelji tko će tim ljudima osigurati ne minimalni osobni dohodak nego jednu kunu. A istovremeno ste kurili sindikate i Vladu da poveća 6% osobne dohotke samo jednim službenicima. Istovremeno ste spremni ovdje danas sasuti krvlje i drvlje i kamenje na Vladu jer ne zna. Pa vi ste imali priliku a da ste znali, ne bi već evo 8 godina ćete biti u oporbi a ja vjerujem i duže jer doista niste znali, doista niste znali. I stoga, ovo je sramotno da u ovom teškom vremenu danas, ne za Hrvatsku, kao što sam rekao vrijeme je teško u cijelom svijetu, ne skupimo glave skupa bez obzira tko se nalazi u opoziciji ili poziciji i da pokušamo svi svojim prijedlozima ali i realnim pokazateljima izvesti ovu Hrvatsku iz recesije koja nas je zahvatila. Ali manje nego druge zemlje u Europi. I zato bih svojim korektnim doprinosom i prijedlogom pomogli a ne na ovaj način odmagali kao što to ovdje danas i jučer radite. A pogotovo jučer dok su snimale kamere bili ste vrlo aktivni, na 100 replika ste se javljali a bez i jednog utemeljenja. To je sramotno gospodo jer mi ovdje u ovom Visokom domu moramo doprinijeti razvoju i boljitku gospodarstva u Hrvatskoj. Na ovaj način vi ga svojim prijedlozima umanjujete a pred građanima želite se prikazivati kao veliki dobrotvori ove zemlje, jer ova Vlada ne zna što čini, a još vam jednom ponavljam imali ste priliku 2001. godine, niste je iskoristili i još ćete dugo biti u ovoj opoziciji gdje se nalazite i danas. Rekao sam o osobnim dohocima za koje ste se tako borili za povećanje, to je 880 milijuna kuna izravnog povećanja troška u državnoj blagajni. Istovremeno, ovih danas se čulo, sada se ponovno zalažete da se smanje osobni dohoci i ne znam sve koje mjere ne predlažete, a one doista apsolutno ne stoje i u ovom trenutku ne koriste Vladi Republike Hrvatske. Ja bih doista isto volio da svi ovi vaši prijedlozi koje ste vi predložili budu provedivi ali oni danas gospodo ne mogu biti provedivi, oni možda mogu bit provedivi a to je i Vlada i prije o tome razgovarala i na koncu Vlada je i smanjila već određene poreze na određene proizvode i siguran sam da će to Vlada učiniti kada za to bude vrijeme. Vi upravo u ovom današnjem vremenu, teškom vremenu, se upucavate bolje rečeno prostim rječnikom građanima kao bi skupili političke poene odnosno kako bi se dodvorili. Pa to danas nije vrijeme za to, to koristite u nekom drugom vremenu a danas je vrijeme da zajedničkim snagama pokušamo pomoć ovoj hrvatskoj Vladi, da budemo jedinstveni a ne razjedinjeni. I kada govorimo i o ulasku Hrvatske u Europsku uniju i u razgovoru sa Slovenijom, ja stječem dojam da vi se prikazujete u jednom smislu a radite drugačije. To doista nije pošteno danas. I sigurno da bih mogao ovdje još puno toga govoriti ali sigurno je da ovo što sam rekao stojim iza toga i nikako se ne mogu složiti da su ovo programi. Ovo nisu programi za ovo vrijeme i Vlada sigurno bi to primijenila da jesu i ona će to primijeniti kada to bude potrebno. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Imamo dvije replike i jedan ispravak. Prva je replika gospodin Nenad Stazić. Izvolite. Kolege, u cijelom ovom vašem posve nelogičnom i kontradiktornom izlaganju treba se dotaknuti možda samo vrhova tih nelogičnosti. Najprije vi naše prijedloge zakona, ovu našu aktivnost, ove naše mjere nazivate sramotnima, vi kažete da mi odmažemo. Minutu i pol kasnije kažete da biste voljeli da ovi prijedlozi budu prihvaćeni i da će ih Vlada sasvim sigurno jednom prihvatiti samo ne sada. Pa čekajte ako stvarno smatrate da su sramotni a mislim da je sramotno tako nešto u Saboru uopće izjaviti što ste vi izjavili. Onda kako možete priželjkivati da se one ostvare. Vi ali apsolutno ništa niste shvatili od ovih mjera. Jer vi ste govorili kao da je naša namjera smanjiti prihode državnog proračuna i da mi predlažemo 25 mjera da se smanje prihodi državnog proračuna, pa nije to naša intencija. Pa naša intencija je da se novac uloži u gospodarstvo s jedne strane, što vam radi američka vlada, što vam rade europske vlade sa milijardama eura, stotinama milijardi eura i dolara. Pa čekajte, pa jel vi i njihovo djelovanje smatrate sramotnim i ne znam kako ste ga sve ovdje nazvali? S druge strane, nije naša intencija smanjit prihod proračuna. Pomoći građanima da žive, građani od kojih ste se udaljili. Vi ste se udaljili od građana, vi pred sobom vidite samo premijera Sanadera, hoćete se njemu dodvoriti i to vam je jedino na pameti. Kako građani žive, što se s građanima događa, to je vama posve svejedno… **Bebić, Luka (HDZ)** Dobro. Gospodine Staziću, vaše demagogije u ovome Visokom domu je nama doista svima dosta. Ali mi kada govorimo, onda govorimo doista iskreno. Ja sam jasno i glasno rekao da u ovome trenutku apsolutno nije moguće bilo što napraviti po pitanju vaših prijedloga svih zakona, a ja nisam govorio niti se mi dodvoravamo niti Vladi, niti premijeru nego ova Vlada i premijer i mi svi skupa radimo za dobrobit građana. A vi u ovom teškom vremenu se dodvoravate i prikazujete lažno građanima, to je osnova svega. I građani će vas prepoznati i zato ćete još dugo biti u oporbi, zato što ih vi kažnjavate lažno jer vi sve što govorite danas nije ništa utemeljeno i ne može biti u ovom teškom vremenu. A vi se lažno građanima prikazujete, gospodine Staziću. Hvala. to je jedina moja primjedba tu. I sada imamo još i gospodin Zdenko Franić, također replika. **Franić, vi ste upotrijebili riječ "potkurujete sindikate". A i vi imate jednog sindikatliju u vašim redovima. Ja u tome ne vidim ništa… … /Upadica se ne čuje./… Nema ga, ali inače, ja u tome ne vidim ništa sporno. To je legitiman i legalan oblik političkog djelovanja da se stranke povezuju sa sindikatima. Moglo bi se reći da u trenutku kad smo mi, vašim riječima kazano, potkurivali sindikate vi ste potkurivali na splitskoj rivi, na ulici. Mi nismo izlazili na ulicu već smo upotrebljavali legalne i legitimne načine političke borbe. Ne smatram da je sramotno što se sa ovim zakonima raspravlja u ovom Visokom domu i snagom argumenata treba ih prihvatiti ili odbaciti, to će odlučiti saborska većina, to je njezino legalno i legitimno pravo. Ali ono što jest dobro je to upravo da smo inicirali razgovor o tome i da se potakne razmjena mišljenja koja jest možda ali u ostalom citirat ću našeg dragog kolegu Šeksa: "Sabor jest politička pozornica za iznošenje različitih mišljenja." I na koncu, drago mi je da ste vi upravo jedan od HDZ-ove elite koje je explicite upotrijebila sintagmu jesmo u recesiji, ne znam što će vam reći ministar Šuker, ali evo to je prvi puta javno priznanje iz više HDZ-ove nomenklature da u recesiji jesmo. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega i uvaženi profesore, ja ne znam, vi vi sigurno to bolje znate od mene, ali sindikatlije mislim ja tu riječ doista nisam još nigdje čuo ni pročitao, ali mislim da su sindikalci ili sindikat ispravna riječ u hrvatskom ali to što ste vi upotrijebili doista nisam nigdje ni čuo ni čitao. No, kada spominjete i našeg predstavnika koji je nekada bio u sindikatu pa on doista je zastupao interese sindikata i to danas i kroz ovaj Hrvatski sabor i kroz Vladu Vladu sigurno zastupa. Prema tome, sve ovo što ste izrekli nije točno, ali kada bih govorio o svemu onome što ste vi sa sindikatima radili odnosno u najnovije vrijeme kada gledamo i sve ove moguće stranice i i facebook, vi ste sigurno ti koji ste glavni organizatori samo nećete priznati, nego se krijete iza sviju. I vi ste ti koji potpirujete, istina i sindikate i sve ovo na facebooku što se događalo. Prema tome, nemojte se skrivat, pa ljudi vas prepoznaju i razotkrivaju. Prema tome, nemojte da vam ponavljam jednu te istu riječ zašto niste na vlasti. Hvala vam lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Imamo jednu prijavu ispravka navoda. Uvaženi kolega zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Netočna je tvrdnja da je SDP potkurivao sindikate. Premijer Ivo Sanader, da bi ušao u izbore, potpisao je sa sindikatima način isplate zaostataka u rastu plaća državnih činovnika. On je potpisao 6% u dvije godine, 2008. i 2009. To su potpisi vašeg čelnika stranke, našeg predsjednika Vlade. To je istina. I naravno, to je razlog zašto je i predsjednik Vlade shvatio da kad sindikati neće odustati, da će na neki način ipak prihvatiti povećanje. Pozivati nas u radnju za … /Govornik se ne nemam što komentirati. Sigurno sa ljudima koji govore neistinu, podvaljuju, nećemo zajedno surađivati. Zaista nećemo. Toliko gospodine Luciću o vašim istinama. Hvala. Dalje slijedi rasprava uvaženog kolege Josipa Leke. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Možemo li se vratiti na temu? Klub Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da donese Izmjenu i dopunu Zakona o PDV-u kako bi se plaćanje poreza na dodanu vrijednost za ulje, mast, dječju hranu, dječju odjeću, obuću i pelene, prirodni plin i elektroenergiju, oporezovali sa 10%. Znate li zašto to klub SDP-a predlaže? Zato što je prema neospornim istraživanjima koje nitko ovdje nije osporio osporio 1/3 kućanstava u Hrvatskoj u siromaštvu, a 1/2 domaćinstava ne može iz prihoda sastaviti početak i kraj mjeseca. sljedeći razlog za to je da se procjenjuje da je 720000 ljudi u Hrvatskoj ispod granice siromaštva. Klub SDP-a zna, a to znate i vi da ekonomska kriza ne pogađa identično sve dijelove društva. To vi znate kao i mi i tu ne osporavamo. Nitko nikome ništa ne osporava, ništa ne osporava, a naša je zadaća sviju u Saboru da vodimo brigu o onima čija će egzistencija biti ugrožena kad se kriza prelije u hrvatsko društvo. To je naša zadaća. Dakle, sasvim je sigurno da će puno teže na životnom standardu egzistencijalno biti ugroženi ljudi koji su sada na granici siromaštva. I to klub SDP-a predlaže i tu nema među nama spora. Ako je to tako, a naš prijedlog navodno nije usklađen sa nečim, pa što je logičnije očekivati od Vlade nego kaže dobro su nas upozorili. Dobit ćete prijedlog koji je usklađen sa mogućnostima i s aktima. Ali kolegice i kolege, pa nismo mi nepismeni da stranice Europske unije ne pogađa istim maljem ova kriza, niti su mjere zemalja Europske unije za ublažavanje posljedica krize identični. Pa nije istu mjeru uvela Britanija i Njemačka, a vodeće su zemlje Europske unije, ni Francuska i nemaju iste probleme kao što ni Hrvatska. Uzroci krize u Hrvatskoj nisu identični kao što su uzroci krize u zemljama Europske unije, niti će mjere biti iste, niti će posljedice bit iste. Niti će mjere bit iste, niti će posljedice biti iste. A mi ne osporavamo da su činjenice takve kao što smo ih ovdje iznijeli, da 720000 ljudi u Hrvatskoj je na granici siromaštva, a da kriza još nije došla u Hrvatsku. I sad mi možemo voditi skolastičke rasprave šta tko, kako kome. Ali posljedice krize očito će osjećati ovi ljudi, a ne ovdje koji raspravljaju o tome na tako dramatičan način. Dakle, moramo se složiti da uzroci krize nisu identični, niti su u Hrvatskoj za sada još da tako kažem primarno uvezeni. Oni su domaći uzroci, domaći. Pa nije ekonomska kriza stvorila polovicu domaćinstava u Hrvatskoj da ne može sastaviti kraj s krajem, nego politika hrvatska, hrvatska je politika to stvorila. Zbog tog nemojmo zatvarati oči pred činjenicama i nemojmo oko toga voditi raspravu. Možemo voditi raspravu kako tim ljudima pomoći, kako tim ljudima pomoći. Rasprava tko je bolje sagledao krizu također ne može biti na način ja bolje, ti bolje. Dajte nam gospodo iz Vlade, dajte nam neke pokazatelje koji su nesporni barem kod grupe stručnjaka ili kod službenih institucija koje se bave s time Hrvatskog zavoda za statistiku, Ekonomskog zavoda, Ekonomskog instituta ili dajte vi svoje. Dajte nam da mi možemo isto analizirati na temeljima kojima se moraju donositi odluke. Naša odgovornost kao oporbe i jeste da tražimo to. Posljedice od našeg zakona neće osjećati na žalost ni u pozitivnom ni negativnom smislu jer se redovito odbacuju. Nabrojite koje su zakone, koje je hrvatska Vlada, ova Vlada od pet godina koje je usvojila, bilo koji zakon Vlada i oporba predložila. Ali istina, puno je prijedloga usvojila kroz svoje zakone. I ja ću biti sretan i zadovoljan ako sudbina i ovog prijedloga zakona bude …/Govornik se ne razumije./… odbacujemo jer je to oporba predložila. Fuj! Ali gospodo iz Vlade sastat ćemo se. Zaista su dobro uočili problem, uočili su problem. Puno je domaćinstava, puno je građana koji teško mogu prebroditi krizu. Bilo bi pametno da mi to uočimo i da nađemo neke mjere koje će olakšati barem ove godine prevladavanje krize. Zašto ove godine to govorim? Pozivanje na Europsku uniju i direktivu za jednu godinu da se ne može odgoditi primjena te direktive pokazuje čak i uredbama Vlada Republike Hrvatske koja je donijela uredbu, naravno nije zakonita, protu ustavna je, da se mijenja Zakon o deviznom poslovanju. Bio je zakon usklađen sa Europskom unijom. Gospodine ministre, svaka čast vama vi ste hrvatski ministar, ali dozvolite da završim. Dakle, Vlada je uredbom promijenila Zakon o deviznom poslovanju, uredbom a bio je usklađen, liberalizacija je bila usklađena sa Europskom unijom, a sada ne možemo iznaći načina da olakšamo život ljudima koji su egzistencijalno ugroženi. Ako je zadaća politike da poštuje normu, propise onda iznad toga je zadaća politike da osigura život dostojan čovjeku, iznad toga je. To je nacionalni interes, barem za godinu dana dok ne vidimo kud će krenuti i u kojem pravcu će krenuti i koje sve slojeve društva će nagaziti ova kriza. Ali ne možemo čekati da dođe, pa ćemo onda reagirati. Pa zadaća Vlade i jeste da predviđa, da angažira stručnjake, znanstvenike i da nama kaže to je to. To su podloge, pa na tim podlogama hajmo razgovarati. Nije moguće odbiti ovaj zakon samo zato što je on kako to kaže ministar suprotan direktivi. Pa kaže ministar da je suprotan. To nije argument, jer je problem tu. Problem je da polovica domaćinstava u Republici Hrvatskoj ne može egzistirati na ovoj razini, ne može sastaviti potrebe, svoje životne potrebe od prvog do zadnjeg u mjesecu. I sva sreća da imamo te podatke koje nitko ne osporava bez obzira tko će se pozivati na ideologiju, Caritas ovamo, Caritas tamo. Nema smisla, da tako kažem zatvoriti oči pred problemom zato što je problem uočen od oporbe, predlažem Vladi, posebno ministru Šukeru da uočeni problem sagleda u okvirima mogućnosti i predloži nam koje će to mjere Vlada predložiti da zaštiti egzistenciju ljudima o kojima je ovdje riječ. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka netočnoga navoda, uvaženi kolega Danijel Srb. Izvolite. Hvala lijepo. Prvi dan mi je u Saboru, ovo mi je prvo javljanje, ali smatrao sam potrebnim na određeni način intervenirati povodom ovog rečenog izlaganja. sigurno je da u Hrvatskoj ima izuzetno puno obitelji koji teško spajaju kraj s krajem. Sigurno je da ima i onih koji su na rubu siromaštva. Međutim, pitanje zapravo kakve su prave mjere kojima se situacija može popraviti? Zasigurno je najteže onima koji su bez posla. I u tom smislu ja smatram da su nužne Hrvatskoj upravo one mjere koje podižu konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Porast konkurentnosti hrvatskog gospodarstva dovesti će i do smanjivanja nezaposlenosti, do porasta broja radnih mjesta, a kroz to i do porasta mogućnosti većih socijalnih davanja. Stoga, ja sve mjere koje treba donositi Vlada vidim u tom smjeru, a to je u svakoj mogućoj mjeri pronaći mogućnost kako povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Hvala Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Prvo mislim da je izuzetno dobro što smo raspravu o ovom zakonskom prijedlogu proveli danas, što je nismo proveli sinoć kasno. To je dobro iz nekoliko razloga. Najprije, jučer cijeli dan i sinoć uvaženi ministar Šuker je imao vjerojatno ugovorene unaprijed obaveze pa nije mogao biti ovdje s nama. Danas može i ova rasprava je svakako kvalitetnija i plodonosnija kad imamo ovdje predstavnika Vlade i to upravo ministra financija. Zbog toga ono inzistiranje potpredsjednika da ovu raspravu ipak sinoć vodimo pokazuje se danas, nije bilo osobito mudro. Drugi razlog je taj što se danas i veći broj i klubova i zastupnika mogao uključiti u tu raspravu, pa između ostalih i vi kolega Friščiću jer to sinoć ne bi bilo moguće, s obzirom da ni vas nije bilo tu. Koji su razlozi za ovaj zakonski prijedlog? Pa svakako ne obijest i dosada kluba SDP-a koji nema što raditi pa piše zakonske prijedloge i njima zatrpava plenarnu sjednicu. Razlog je nužda, nažalost nužda. Nažalost stanje u državi kakvo nitko ne priželjkuje i kojim se nitko razuman ne raduje. Konstatirati kakvo je to stanje, iskazati svoju zabrinutost da će ono postajati još gore ne znači širiti defetizam ni plašiti građane, nego znači biti odgovoran. Svatko ima svoju odgovornost. Vladajuća stranka ima svoju odgovornost, Vlada ima svoju odgovornost, opozicija također ima odgovornost. Ona ne može donijeti neki zakonski akt jer naprosto nema većinu, ali ona ima odgovornost pripremati rješenja, pogotovo onda kada vidi da Vlada to ne čini. Nije zločesto kad kažem da Vlada ne čini ništa jer mi ovdje čujemo obranu Vlade od mnogih kolega zastupnika, Vlada promatra stanje, Vlada će, kad bude potrebno Vlada će, ali mi tragično kasnimo. To što će Vlada kad dobro razmotri problem, to će nažalost doći prekasno, pitanje je kakve mjere dolaze, o tome ne znamo ništa. One se čak ne najavljuju. Mi smo duboko uvjereni da je Vlada trebala i da je bilo vremena i upozorenja za Vladu da reagira. Da je Vlada došla sa svojim prijedlogom mjera, pa svakako da ne bismo pisali protumjere, nego bismo raspravili taj Vladin paket mjera i usvojili ga za dobrobit građana, kao što usvajamo 85% prijedloga Vladinih zakona jer imamo svoju opozicijsku odgovornost, jer se ne ponašamo kao Vlada koja odbija sve što dolazi od opozicije pa da onda mi jednako tako neodgovorno odbijamo sve što dolazi od Vlade. Ne ponašamo se tako. Malo smo odgovorniji od parlamentarne većine. Prihvaćamo ono što mislimo da je dobro za građane ove zemlje. Mi smo zabrinuti stanjem u državi. Gospodarstvo trpi, to kažu sami gospodarstvenici. Gledamo što rade druge Vlade, od Vlade Sjedinjenih Američkih Država do europskih vlada. Stotine milijardi dolara i eura ulažu u gospodarstvo iz svojih proračuna, odakle inače, iz proračuna. Zašto? Da bi dali kisik gospodarstvu, da bi se to gospodarstvo moglo oduprijeti krizi, ono je taj motor. Da bi se zadržala radna mjesta, eventualno otvorilo pokoje novo. Očekivali smo da će to učiniti i naša Vlada, ali nismo dočekali. Kad nismo dočekali, predlažemo vlastite mjere. Mi smo uvjereni da teška situacija u Hrvatskoj još uvijek nije posljedica svjetske recesijske krize. Taj plimni val, taj tsunami još nije došao na obale Hrvatske. Bojimo se kad dođe da ovoga časa se ne mogu procijeniti ni razmjeri, ni snaga toga vala. Što će on sve u Hrvatskoj potopiti i što će sve razrušiti? Ali bojimo se kad vidimo da se ne reagira ni na posljedice krize koje nisu izazvane još uvijek tim plimnim valom. Ovo je odraz samo načina vladanja ove Vlade u zadnjih 5 godina. Jedan podatak koji to dokazuje. Cijena kruha u 5 godina porasla je 57%. Kakva svjetska kriza, koja recesija je utjecala na to? Nikakva svjetska kriza. Ali cijena kruha u 5 godina mandata ove Vlade je porasla 57%. Taj kruh kupuje svaki čovjek, svaki građanin. Strahujemo, bojimo se. U Hrvatskoj nema obitelji koja nema hipotekarni kredit, a radna mjesta već danas gube. Svaki dan. Svaki dan, izgubljena su jučer, izgubljena su danas, bit će izgubljena sutra. Kako će ti ljudi vraćati te kredite? Pa danas i predlažemo u ovoj danas smo proširili dnevni red, između ostaloga i tim prijedlogom. Predložimo moratorij na otplatu za one koji izgube posao. Jer predviđamo da se taj gubitak radnih mjesta neće moći spriječiti nikada, ni najgenijalnija Vlada to ne bi uspjela spriječiti, a kamoli ova koju imamo. Ali djelujemo u interesu građana. To se danas ovdje, to se naziva opstrukcijom u radu Sabora, to se naziva sramotnim, ta naša briga. 25 mjera predlažemo, jučer za gospodarstvo uglavnom, za poticaj gospodarstva, danas u interesu građana. Ove promjene PDV-a u sustavu su prije svega u interesu građana. Kaže ministar Šuker, to nije sukladno direktivi Europske unije. Ali kaže njegov koalicijski partner uvaženi gospodin Friščić to će Vlada napraviti, Vlada će to predložiti samo ne sada. Pa čekajte. Jel jeste ili nije sukladno Direktivi Europske unije? Kolega Friščić misli da jest kada kaže da ćete to isto predložiti. Kada ste pisali predizborni program to ste isto zapisali u predizbornom programu i izbornim obećanjima. Pa jeste li tada vodili računa jel to u skladu sa Direktivom Europske unije ili nije? Jeste li svjesno tada obmanjivali građane kada ste im to obećavali, a znali ste da to nećete ispuniti jer nije u skladu s direktivom. Ovdje se u Saboru neprestano iz klupa HDZ –a čitaju neki statistički podaci, kao da građani ne znaju. Pa nisu oni ludi. Pa nemojmo ih vrijeđati, kao da oni ne znaju kako žive. Kao da ne znaju da struju plaćaju više, kao da ne znaju da plin plaćaju više, kao da ne znaju da kruh plaćaju skuplje, kao da ne znaju da su im realne plaće, da im se standard urušava. Pa znaju to. Pa treba im pomoć. Pa neće njima život popraviti to što će pokoji zastupnik HDZ-a pročitati kakav statistički podatak i reći da mi plašimo ljude. Pa neće im to pomoći. Pa njima mogu pomoći konkretne mjere. To i samo to. a to i samo to nudimo. 6 milijardi kuna u proračunu. Ali procjena Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije da toliko ne stane u koruptivnim aferama godišnje. 6 milijardi kuna. Zato i tvrdimo, borba protiv korupcije, je borba protiv recesije, istovremeno. Zato neprestano mjesecima pozivamo ovu Vladu da se uhvati u koštac s korupcijom. Šta doživimo? Da članovi toga vijeća vrijeđaju svog predsjednika, traže njegovu smjenu zato što je na to upozorio. Jel to nije put. Možete vi vrijeđati Jovanovića koliko god hoćete, a to nije put. I dalje će nestajati 6 milijardi kuna u korupcijama i dalje će faliti tih 6 milijardi za ovakve mjere koje mogu pomoći i gospodarstvu i građanima. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Želim ispravit navod kolege Stazića koji je kazao da zapravo ove recesijske mjere koje oni nude su mjere kojima žele pomoći Vladu. To nije točno. Istina je zapravo na drugoj strani. Kolega Staziću vi i svi vi koji predlažete ove recesijske mjere vi zapravo se ovim kratkotrajnim nekim pomoćima koje mislite da mogu pomoći je li građanima, želite dodvoriti građanima pred izbore, jer da nije tako, onda biste trebali znati da ovih 15 milijardi koje vama izgledaju sitne u toj kratkotrajnoj pomoći koji mislite ponuditi narodu su zapravo novci koje opet treba netko staviti i napuniti u državni proračun, a to su građani.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Netočno iskazuje kolega Stazić da je procjena Vijeća za borbu protiv korupcije da se 6 milijardi kuna potroši, odnosno ode na korupciju u Hrvatskoj. Naprotiv predsjednik je citirao istraživanje Ekonomskog instituta koje je na bazi procjena da u svijetu se u koruptivnim djelatnostima izgubi od 3 do 6%, pa kada bi se to primijenilo na ukupnu ekonomsku aktivnost u Hrvatskoj, onda bi to bilo 6 milijardi. Dakle, to su procjene jednoga istraživanja. I ja ne vrijeđam i mi koji se s time ne slažemo u vijeću, ne vrijeđamo predsjednika zbog toga. On je citirao to. Ali je upravo u tome problem da je prezentirao to kao zaključak vijeća, što nije točno. A ja ga prozivam zbog toga što … /Govornik se ne razumije./ … sjednice toga vijeća kršeći Poslovnik i to barem 8 odredaba od 23. Hvala lijepa. Hvala. Slijedi rasprava uvažene kolegice potpredsjednice Sabora, zastupnice Željke Antunović. Izvolite kolegice. **Antunović, Željka Ja ću samo kratko uvodno podsjetiti bez obzira što raspravljamo samo o jednom zakonu iz ovog paketa mjera, ali podsjetit ću da je taj naš paket prilično kompleksan. Evo prvo su došli na red, došla je na red rasprava o ovim poreznim zakonima, ali on u cjelini, ovo možda i zbog kolege Srba koji je vrlo dobro intervenirao, ali nije možda čuo jučerašnju raspravu i ne zna, ne može sagledati cijeli kompleks. Da točno je, SDP prvenstveno gura i misli da su najvažnije one mjere koje će pokrenuti gospodarstvo ili pomoći gospodarstvu, amortizirati gubitak radnih mjesta ali svakako da postoje one mjere koje su usmjerene prema održanju dostignute razine standarda građana jer mislimo da je ona na toj razini da ne bi smjela drastično više padati. I zato je tu evo ovog trenutka na raspravi zakon kojim smo mi kad smo ga pisali, a napomenut ću i to pisali smo ga u 10. mjesecu prošle godine. Onaj o kojem smo jučer, jedan od onih o kojima smo jučer raspravljali pisali smo ga prije donošenja proračuna za 2008. Znači, nisu oni i prigodnjački, nisu oni propagandno politički nego su oni zakoni koji daju sugestiju za primjenu i to prilično temeljitu promjenu kroz ove zakone poreznog sustava. Pa nismo mi niti jedini koji govorimo o tome da bi trebalo naš porezni sustav dorađivati. O tome govore gotovo mahom svi stručnjaci s ove ili s one strane, politički angažirati ili oni koji to politički nisu. Ja sam sigurna, razgovarala sam s nekim članovima Vladinog vijeća, Savjetodavnog Sanaderovog vijeća, nijedan nije iz političke strukture, koji se slažu da treba kao jednu od važnih mjera provesti neke promjene u našem poreznom sustavu. Jučer smo predlagali promjenu, opet jednu standardnu mjeru promjenu oporezivanja dobiti. Danas predlažemo opet jednu standardnu mjeru i promjenu kod oporezivanja trgovine Cilj nam je zaustaviti pad standarda građana, smanjiti porezno opterećenje i na taj način utjecati na smanjenje maloprodajne cijene jer znamo da gospodarstvo ima problema i da ne mogu više štedjeti, da ne mogu više stezati, da ne mogu oni utjecati na smanjenje cijena jer im troškovi rastu. Troškovi im rastu što zbog velike javne potrošnje i velikih obaveza, što zbog posve objektivnih događanja na tržištu, financijskom tržištu itd. Ali usprkos svemu tome mene najviše zanima upravo ono što je danas nekoliko ljudi ovdje reklo, kako sačuvati broj radnih mjesta, kako osigurati da se što manje tih postojećih radnih mjesta zatvori ili da se kreiraju nova na ruševinama starih i kako zadržati taj minimalni standard. Podsjetit ću vas, naročito vas ministre na svoj nedavni performans na aktualnom satu kako su to neki nazvali ali ustvari pokušaj da vrlo jasno, jednostavno i slikovito pokažem šta se događa. Te jabuke koje sam ovdje pokazala kroz godinu dana poskupile su 70 i više posto na tržištu. Sir koji sam pokazala poskupio je za 33%. Kruh koji sam pokazala poskupio je između 25 i 50%, ovisno o vrsti kruha. I to su problemi s kojima se nose naši građani. Možemo mi to naglašavati jače s ove strane, možete vi o tome šutjeti. Ma i koliko god o tome šutjeli vi ili mi naši građani znaju kako žive. A naša zajednička dužnost je, vaša nešto više nego naša da pokušamo pomoći njima u svladavanju tih problema. I kako drugačije nego reducirati troškove države. Glavni argument koji se koristi protiv ovog i protiv ovih nekih drugih zakona je da se radi o prevelikom trošku za proračun, da u proračunu nema za to prostora. Opet ću se pozvati na svoje razgovore sa nekoliko nepolitičkih stručnjaka od kojih svi tvrde da je naš proračun kao i svaki proračun lokalne samouprave na području Hrvatske a i mnoge druge proračune iz zemalja Europske unije moguće je reducirati za 10% bez osobitih problema, 10%. Možda je trošak ove naše reforme veći ali ajmo se probati usuglasiti oko 10%, ajmo bar to napraviti. što je moguće bez traženja dodatnih izvora prihoda napraviti tu redukciju od 10% ja mislim da je kroz dobru analizu i korištenje dobrih sugestija i u okviru reforme poreznog sustava da je moguće možda naći još neke dodatne izvore a da to ne bude na teret onog prosječnog građanina o kojem mi moramo najviše razmišljati. Već se dugo govori o jednoj nelogičnosti u našem poreznom zakonodavstvu koje smo mi sad ugradili u ovaj paket mjera, a odnosi se na oporezivanje odnosno na trošarine i plovila, na trošarine za plovila. Čula sam komentare otprilike kao pa to je banalna mjera, pa tu se ne može ništa zaraditi. Nije baš točno da se ne može ništa zaraditi ali ima jedna indirektna zarada, jedna indirektna korist da ćemo mi korekcijom toga zakona učiniti naš porezni sustav pravednijim i još više učiniti da oni koji kupuju plovilo za gospodarsku djelatnost, za ribarenje ne moraju plaćati isti porez kao što ga plaćaju oni koji kupuju istu dužinu plovila za luksuz, za provod, za ugošćavanje svojih prijatelja. To je činjenica. Evo, ministar me već iz klupe ne baš pristojno upozorava da se ne plaća na gospodarska plovila ali ja pod gospodarskim plovilom podrazumijevam i onog barbu koji kupi brodicu, kaić kako to kažu u Dalmaciji od 6 metara, kupi ga i uveze ga izvana i plati na njega carinu i porez po dužnom metru jednako kao kad uvezete jahtu od 6 metara. On s tom brodicom. Ima jahti od 6 metara, ja ću vam pokazati da ima i takvih brodica od 12 metara. Samo malo. Ima brodica od 6 metara koja košta kad ju kupite vani, ovo su podaci s interneta, radi se o plovilima izvana, 3,5 tisuće kuna s kojom netko može loviti ribu, nadopunjavati svoj budžet i platit će na nju trošarinu po sadašnjem obračunu 15 tisuća, na vrijednost broda od 3,5 tisuće kuna platit će trošarinu 15 tisuća kuna. Ako kupite brod od 12 metara koji košta 200 tisuća kuna, to očito nije luksuzna jahta, platit će na njega trošarinu od 60 tisuća kuna. Ako kupite jahtu od 12 metara koja košta 400 tisuća eura platit će na nju također 60 tisuća kuna. Ali, mislim da to nije cilj. Cilj je da se radi o nečemu što treba popraviti, o nečemu što je na ovim primjerima koje ovdje imam izračunate otprilike znače pozitivan priliv u proračunu od 7 milijuna, radi se o 1, 2, 3, 4, 5 brodica različitih dužina uspoređujući sada obračun ili onaj obračun. Ili jednostavnije rečeno da me razumijete to bi vam bilo isto kao da se recimo plaća trošarina za vozila po tom kriteriju pa da onda platite za

grčevito odbija uopće razgovarati o tome. To napravo nije pravedno, nije pošteno prema našim građanima a može donijeti prihod u proračun a da to ne bude na teret prosječnog žitelja ove zemlje nego onog koji ima puno i više. I evo tu ću završiti jer mi je isteklo vrijeme, predložite nam te mjere, razmotriti ćemo ih, nećemo ih odbacivati kao što vi odbacujete svaku našu. Hvala lijepo. Slijedi rasprava uvaženog kolege Miljenka Dorića. Izvolite kolega. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja odustajem od svog pripremljenog izlaganja jer se ono mnogima ne bi svidjelo i vjerojatno bi dobio i od gospodina potpredsjednika opomenu. Naime, može se zamisliti što sam mislio reći, slušajući ovu raspravu danas i jučer ali mi dozvolite samo 10-ak rečenica. Jedan kolega je danas iz HDZ-a rekao, stavimo glave skupa, situacija je ozbiljna, ona to zahtjeva, ja se slažem sa kolegom. Međutim, čudim se da niti jedan kolega iz HDZ-a, niti jedna kolegica iz HDZ-a nije podržala niti jednu rečenicu, niti jednu stavku, niti jedno mišljenje, niti jedan oblik razmišljanja kolega iz SDP-a a slično prolaze i drugi oporbeni zakoni, to nije dobro. Kolegice i kolege, pogledajte što se događa u svijetu. Američki predsjednik, njemačka kancelarka, britanski premijer, prvo su učinili što? Otišli su u opoziciju i pokušali postići nacionalni konsenzus glede mjera koje treba poduzeti u ovim teškim trenucima. To mene razočarava da u mojoj zemlji ja to nisam u stanju vidjeti, u mogućnosti vidjeti, doživjeti, u tome sudjelovati. Ja ne mogu puno pomoći, ali mogu u segmentu obrazovanja, znanosti, zdravstva dati svoj doprinos, ali nitko to ne želi čuti, nitko ne želi da ja u tome sudjelujem, jer se smatra da ja radim nešto protiv ove zemlje i ove Vlade, što je netočno. Zato vas pitam koliko smo u stvari iskreni u svojim izjavama, koliko su nam dobre namjere. Imam čak osjećaj kolegice i kolege da će recesija biti pokriće za posljedice mnogih oblika oblika nerada, neznanja, nesposobnosti, tolerancije, lopovluha i koječega što se dešavalo u zadnjih 10-ak godina. Biti će pokriće što nije dobro, to se ne smije nikako dogoditi. Svi znamo što se događa od 90. do 92. godine sa proizvodnjom, sa izvozom, sa uvozno-izvoznom bilancom, svi znamo što se događa sa vanjskim dugom, svi znamo da će Vlada morati ove godine vratiti 2 tisuće eura po glavi stanovnika, to su strašni iznosi, to je strašna misija, u tome moramo svi sudjelovati koji imamo dobru volju i dobre namjere. Samo molim Vladu da nam da šansu da u tome sudjelujemo, ovo su preozbiljni trenutci da bi se ovdje podbadali, suprostavljali, izazivali itd.. Kolege hvala lijepa. Hvala kolega. I sada kao posljednja prijavljena za pojedinačnu raspravu uvažene kolegica Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, nama u Klubu SDP-a posve je jasno zašto Vlada ne želi prihvatiti i ovaj naš zakonski prijedlog kao i jučerašnja dva. Zato što ide na smanjenje PDV-a kao primarnog prihoda državnog proračuna. Pri tome nažalost Vladi uopće nije važno da s ovim prijedlogom ide na ruku gospodarstvu i gradovima da bi im se smanjile cijene energenata i hrane, dakle, onih dobara koje su u gospodarskom smislu i u životnom smislu od velike važnosti. A neke od njih imaju i obilježja mjera pronatalne politike, kao što je primjerice dječja hrana, dječja odjeća, obuća, hrana za novorođenčad i pelene. Nevjerojatno je zapravo ta jedna komocija i kratkovidnost takvog Vladinog ponašanja. Bitno je samo da se osiguraju prihodi državne kase da bi država dalje mogla, eto slobodno ću reći lagodno funkcionirati, a što će biti sa gospodarstvom i sa građanima potpuno joj je nevažno. Zanemaruje se činjenica da upravo gospodarstvo i građani pune tu državnu kasu, ne stvara naime država, stvara gospodarstvo i stvaraju građani. A gdje država štedi? Do sada nismo vidjeli da bi i štedjela igdje, u ovoj teškoj situaciji odgovorna bi vlast trebala početi od sebe u toj štednji, trebala bi početi od te silne nabujale državne administracije. Kao što su mnogi prethodnici ponovili, poput drugih europskih vlada trebala bi imati više sluha i razumijevanja za teškoće i sama predlagati mjere za porezna rasterećenja i gospodarstva i građana i to iz jedna sasvim notorne činjenice. Da bi gospodarstvo i građani preživjeli. Zašto? Da bi dalje mogli puniti državnu kasu. Jer tko će puniti državnu kasu ako se pojača val bankrota i stečajeva poduzetnika a radnici ostanu bez radnih mjesta i bez stalnih primanja? Spomenuti ću jednu narodnu mudrost, ona kaže "ovce treba šišati a ne im skidati kožu", jer kada im skinete kožu onda uginu. Dakle, treba razmišljati za sutra i treba se prilagođavati. Ne zatvarati oči jer problem neće nestati ako se oči zatvaraju. I ne treba plašiti građane da će se ako se smanje prihodi PDV na rashodovnoj strani morati nekome uzimati, dakle, da će građani ostati bez plaća, bez mirovina i bez socijalnih davanja. Ne treba se nužno uzimati. Problem se ne mora rješavati samo na rashodovnoj strani prihoda, proračuna, zato što je obveza Vlade da vodi računa i o prihodovnoj strani državnog proračuna. Sjetimo se samo silnih milijuna nenaplaćenog PDV-a od sportskih klubova, ali to je stari slučaj. Ima jako puno novih, aktualnih. Koliko milijuna je teško nefunkcioniranje državnih institucija? Primjerice, jučer sam o tome govorila, carinska služba u 2008. godini nije naplatila 3,5 milijarde starih carinskih dugova, dakle carina i PDV-a. Što su državne institucije poduzele u smislu da se taj PDV naplati? Ništa. Zašto ništa? Zato što im to nije potrebno, jer sve će u ovoj državi narod platiti. Hvala lijepa. Hvala lijepo. U ime predlagatelja uvažena zastupnica Milanka Nemojte uzdisati, neću dugo, znam da je petak 4 sata. Neću dugo, evo samo ću se zahvalit svima onima koji su danas sudjelovali u raspravi. Znam da ovaj zakon neće dobiti potporu većine, kao ni ona dva koja su jučer ovdje bila raspravljena, ali u svakom slučaju nadam se da smo evo možda malo ministra Šukera privolili da se ipak čitava Vlada, i da je što je moguće prije pred ovaj dom donesu mjere Vlade Republike Hrvatske koje će pomoći i gospodarstvu, a posebice stanovništvu da lakše prebrodimo ovu godinu, dakle godinu krize i recesije u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Ovime smo završili cjelokupnu raspravu vezanu uz ovu točku dnevnoga reda. ime Vlade ne javlja nitko više za riječ. Ovime ćemo današnje zasjedanje i završiti uz najavu da nastavljamo u srijedu 11., u 9 i 30 sa točkom Prijedlog zakona o dopune Zakona o javnim cestama. Ugodan vam vikend i doviđenja.